Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Esitan seitsme sotsiaaldemokraadi nimel arupärimise laenuvõlglaste kohta rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele. Rahandusministeeriumi tellimusel märtsis valminud krediidituru uuring tõi välja, et alates 2016. aastast on tarbimislaenude arv kahekordistunud. Lisaks on turule tulnud palju erinevaid kiirlaenufirmasid, kes pakuvad

Paljud kiirlaenufirmad müüvad hapuks läinud laenud edasi inkassofirmadele, kes koorivad võlglasi hiiglaslike menetluskulude ja viivistega. Harvad pole juhtumid, kui sisse nõutakse juba aegunud või inimese poolt eelnevalt tasutud võlgnevusi. Inkassofirmade kohatine ebaseaduslik tegevus on aidanud inimesi võlaorjusesse lükata. Sotsiaaldemokraadid küsivad rahandusministrilt, kas tal on ettepanekuid kiirlaenufirmade tegevuse korrastamiseks, sealhulgas neile täiendavate reklaamipiirangute kehtestamiseks. Millal ja kuidas kavatseb ta reguleerida inkassofirmade tegevust? Kas ja kuidas tuleks suurendada võlanõustamisteenuse kättesaadavust ja parandada inimeste finantskirjaoskust? Tervelt kolmandikul võlglastest on kivina kaelas viis või rohkem võlga ja keskmine võlasumma on 10 229 eurot. Täitemenetluse võlgnikke on Eestis 72 297. Neist 73% on mehed ning 27% on naised ning võlgniku keskmine vanus on 42,7 aastat.

Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jaak Valge. Siis on teil neli minutit. Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Mul on au anda kultuurikomisjoni nimel Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu.Aga Aga sellega see kõik veel ei piirdu. Head kolleegid, mul on ka au üle anda 16 Riigikogu liikme nimel arupärimine, mis puudutab valitsuse tegevust seoses Eesti pikaajalise strateegia "Eesti 2035" eesmärkide ja sihtidega. Nimelt on valitsuse kohus kord aastas

Aluspõhimõtete hoidmist jälgitakse rea mõõdikutega, millest kõige olulisemad on kohortsündimuskordaja, rahvaarv, sealhulgas väljaspool Harjumaad ja Tartumaad elavate inimeste osakaal, ning eesti keelt emakeelena kõnelevate ja kasutavate inimeste osakaal. Valitsuse raporti eelnõu kohaselt, mille on kooskõlastanud juba kaheksa ministeeriumi, sealhulgas rahvastikupoliitika eest vastutav Sotsiaalministeerium, on selle raporti kohaselt Eesti kohortsündimuskordaja ja rahvaarv, sealhulgas väljaspool Harjumaad ja Tartumaad elavate inimeste osakaal, 2021. aastal liikunud strateegias seatud sihtidele helistab kella.) Aga enamgi veel, ülevaates pole üldse kajastatud eesti keelt emakeelena kõnelevate ja kasutavate isikute osakaalu, mis on teatavasti aluspõhimõtete oluline mõõdik. Seoses sellega on meil rida küsimusi. Põhiline on see, kas valitsus on loobunud strateegia eesmärgist eesti keelt emakeelena kõnelevate ja kasutavate isikute osakaalu suurendada. Tänan tähelepanu eest!

lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan väliskomisjoni poolt menetlusse kaks Riigikogu otsuse eelnõu, mis puudutavad meie kahe parlamentaarse delegatsiooni, rahvusvahelise delegatsiooni koosseisu muutmist. Need puudutavad ENPA delegatsiooni ja NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni. Muudatused on tingitud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekutest. Need on edastatud digitaalselt.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna seitse seaduseelnõu. Esiteks, perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Teiseks, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Nende kolme eelnimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. rahandusminister. Viiendaks, rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Kuuendaks, riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust riigihalduse minister. Ja seitsmendaks, põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister. Kõik need seitse eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kümme eelnõu ja kaks arupärimist

ühe juhatuse liikme eriarvamuse hääletuse. Ma selgitan teile. Nimelt, Riigikogu juhatus ei saavutanud täiskogu selle töönädala päevakorda ette valmistades konsensust küsimuses, teisipäevase istungi esimeseks päevakorrapunktiks kavandatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele

vajab vastuvõtmiseks koosseisu häälteenamust. Juhatuse liige Martin Helme jäi eriarvamusele ja leidis, et see eelnõu vajab vastuvõtmiseks poolthäälte enamust. Kuna me ei leidnud juhatuses üksmeelt, soovib juhatuse liige Martin Helme panna selle küsimuse Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 16 lõike 4 järgi Riigikogu täiskogus päevakorraväliselt hääletusele. Kui ma panen selle hääletusele, siis ma panen hääletusele järgmise küsimuse. See on informatsiooniks praegu: "Panen hääletusele juhatuse liikme Martin Helme ettepaneku jätta homse istungi esimese päevakorrapunkti juurest välja sulgudes olevad sõnad "Riigikogu koosseisu häälteenamus".

tõsine poleemika ja Riigikogu juhatus koos fraktsioonide ja komisjonidega on üritanud leida mõistlikku lahendust, kuidas seda vaidlust lahendada. On jõutud seisukohale, et kui otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi

peab tegema juhtivkomisjon. Antud juhul me räägime juhtivkomisjonist kui väliskomisjonist, kes on arvanud oma komisjoni istungil, et 540 OE nõuab koosseisu häälteenamust. Läheme siit tasapisi edasi. On veel protseduurilisi küsimusi ja kindlasti tuleb need siin ära küsida, et küsimused saaksid vastuse. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Võttes arvesse Mart ... Ma vabandan, Kalle Grünthal! Saalis on tõesti liiga suur lärm. Mul on palve, et austame küsijaid ja austame neid, kes soovivad kuulata. Lärmi on igas saali reas, ma

Võttes arvesse seda asjaolu, mida Martin Helme praegu just selgitas, seda koosseisu häälteenamuse tava, siis ma leian, et selle küsimuse

ütleksin, et tegemist on järjekordse kavala käiguga lükata vastutus Riigikogu täiskogult kõrvale. Aga lähtudes tavaõigusest ehk sellest, mida me oleme seni rakendanud, ei saaks üldse olla võimalikki, et selle küsimuse otsustab väliskomisjon.

täna siin oleme? Oleme siin sellepärast, et Riigikogu juhatuses konsensust ei olnud ja seetõttu peab täiskogu oma arvamuse kujundama. Mart Helme, protseduuriline küsimus.

See on üks asi. Teine asi on see, et tegemist on ju puhtpoliitilise küsimusega. Kui meil siin juba kaks kuud jookseb pool saali ringi, Rootsi lipu värvid rinnas, siis on ju päevselge, et kui päevakorda võetakse mingite sümbolite keelustamine, päevakorda võetakse teatud inimestelt relvaloa äravõtmine, päevakorda võetakse teatud inimeste Eestist väljasaatmise võimalikkus, siis on ju elementaarne, et me ei anna ka Tartu rahulepingu järgset territooriumi okupantriigile ära lihtsalt ilusate silmade eest, mida meile isegi ei näidata. Nii et see on puhtpoliitiline küsimus. Tuua siin mingisuguseid poliittehnoloogilisi mänge mänge 51 hääle nõudmisega, et päästa Reformierakonna nägu, kes on selle loovutusliku piirilepingu autor ja allkirjastaja, on lihtsalt sobimatu ja teile kui Riigikogu esimehele eriti sobimatu, sest te vähendate Riigikogu rolli ja kaalu Eesti poliitikas. Aitäh!

lipu värve ja toetust Ukrainale.Nüüd sellest, mida te ütlesite küsimuse teises pooles, et kas see on koosseisu häälteenamus või poolthäälte enamus. Tõsi, selle üle on olnud väga tulised vaidlused ja mitte ainult viimase poole aasta jooksul, vaid ka eelnevalt. Kas see näeb ette seadusemuudatust? Mis on siis, kui ta ei näe ette seadusemuudatust – kas siis saame leppida poolthäälte enamusega? Nagu ma ütlesin, on lähtutud sellest põhimõttest

üksmeelt. Helir-Valdor Seeder, protseduuriline, palun! Aitäh! Tõepoolest, viimase poole aasta jooksul oleme sellel teemal päris mitu korda arutanud. Ka vanematekogu on koos käinud seda küsimust arutamas ega ole jõudnud mingisugusele ühisele arusaamale, on jäänud erinevad tõlgendused.Minu küsimus on [järgmine]. Isamaa fraktsioon on algatanud mitu eelnõu, mida juhatus on tõlgendanud 51 hääle eelnõuna, juhtivkomisjon on tõlgendanud 51 hääle eelnõuna, ja juhatus on rahumeelselt jõudnud ühisele arusaamisele, võtnud selle menetlusse ja lülitanud päevakorda. Sellist olukorda ei ole tekkinud, et me seda suures saalis peaks arutama. Siit minu küsimus: millest selline erinev kohtlemine ja ebajärjekindlus nende eelnõude puhul, mis on vaidlusalused eelnõud, mille korral ei peaks olema 51 hääle nõuet

ei ole juhatus pidanud seda vajalikuks ja on leidnud üksmeele? See on minu esimene küsimus.Ja teine küsimus. Te vastasite ühele eelnevale küsijale, et me oleme lähtunud sellest, et juhtivkomisjon otsustab.

ning käesolevast seadusest tulenevatel juhtudel võtab küsimusi päevakorda omal algatusel, annab Riigikogu külalistele loa poliitiliste avalduste esitamiseks ning määrab nende aja. Siin oligi see küsimus, et kui me seda Riigikogu juhatuses arutasime, siis sel korral me Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 13. töönädala päevakorras ühist keelt ei leidnud teisipäeva, 3. mai esimese päevakorrapunkti osas, mis on 540 OE. Juhatuse liige Martin Helme arvas, et see on poolthäälte enamust

Aitäh, hea spiiker! Olles juhatuse liige, tõepoolest, me arutasime seda ja oleme seda korduvalt arutanud. Mulle tundub, et need küsimused ei ole ammu enam protseduurilised. Aga kuna on võimalus,

Tõepoolest, mina ei näe ka sisulises mõttes võimalust, lähtudes kodu- ja töökorra seadusest, et me üldse seda küsimust saaksime praegu hääletada, sellepärast et see ei ole antud juhatuse pädevusse. Juhatus saab saali tuua

on välissuhtlemisseadusega volitanud välislepingutele allakirjutamise Vabariigi Valitsusele või Vabariigi Valitsuse volitatud esindajale ehk praegusel juhul ministrile. Selle volituse äravõtmiseks peaks muutma kõigepealt välissuhtlemisseadust ja siis saaks parlament ise öelda, et võtame sellelt lepingult allkirja tagasi. Seda ei ole tehtud ja sellest tulenevalt ei saa võimude lahususe printsiibist lähtudes Vabariigi Valitsus tegelikult üldse öelda, antud juhul Vabariigi Valitsusele, et võtke sealt allkiri tagasi, sellepärast et võimude lahusus tähendab seda, et täidesaatev, kohtu- ja seadusandlik võim täidavad oma ülesandeid seaduste, mitte

Aitäh! Ma arvan, et eks selliseid protseduurilisi küsimusi tuleb tõesti sisuliselt arutada ka täiskogus. Siin ei tohi kiirustada, tuleb piisavalt aega võtta, seda oleme õppinud ka varasematest lahendustest. Eesti on õigusriik ja kui me saame parandada õigusselgust, on alati hea. Aga vastus teie küsimusele on nii, nagu ma ütlesin, mis ma hääletusele panen: kui see pälvib enamuse toetuse, siis see tähendab seda, et teisipäevane päevakorrapunkt nõuab Riigikogu poolthäälte enamust. Protseduuriline küsimus, Martin Helme, palun! Aitäh! Hanno Pevkur põhimõtteliselt avas neid tahke. Meie vaidlused on väga fundamentaalsed. Vaidlus nr 1 oli see, kas Riigikogu juhatus üldse saab seda teemat arutada. Vaidlus nr 2 oli see, kas Riigikogu saab valitsusele midagi ette ütelda. Juba nendes Juba nendes küsimustes me ei suutnud üksmeelt leida ja vaidlesime nende üle juhatuses. Ma tahaks täpsustada kahte asja, mis siit on läbi jooksnud ja mis minu meelest on vaja sirgeks

Aga see ei ole nende otsus, vaid see on nende arvamus, mis on sisendiks juhatusele päevakorra tegemisel. See oli meie fundamentaalne vaidlus juhatuses. See, mida väliskomisjon arvas, ei ole Riigikogu juhatusele kohustuslik. Aitäh!

aga ma julgen öelda, etcircaaasta jooksul on juhatuse liikmed olnud tugevalt seisukohal, et kui on ettepanek Vabariigi Valitsusele, siis on 51 Tõsi, teil on õigus, et me oleme selle üle väga sageli arutlenud just sellest vaatevinklist, nagu te ütlesite, et kas see nõuab seadusemuudatust või ei nõua ja kes selle lõpuks otsustab. Aga suund on olnud väga tugevasti sellele,

arvamus oli enam kui kummaline, sellepärast, et selles öeldakse kokkuvõttes, et kuna riigipiiri lepingu ratifitseerimine nõuab koosseisu häälteenamust, siis peaks justkui ka seesama ettepanek valitsusele nõudma Niimoodi siis komisjon otsustaski, kuigi see ei olnud absoluutselt konsensuslik, oli häälteenamus, aga tugineti täiesti valedele ja vääratele eeldustele. Riigipiiri [lepingu] ratifitseerimine ja ettepaneku tegemine valitsusele on kaks täiesti täiesti ise asja. Ma tahaks tähelepanu pöörata just sellele, et tegelikult meie kodu- ja töökorra seaduse alusel puudub komisjonil igasugune volitus

mõned protseduurilise küsimuse esitajad rõhuvad võib-olla oma autoriteedile. Ma tooksin välja Hanno Pevkuri, kes on andnud üsna häid õiguslikke hinnanguid, aga siin saalis on tema juhtimise all mitmedki korrad

hoolimata sellest et on vihjatud, et ei lähe need asjad nagunii paremini, ikka tuleb ja ütleb oma eksperthinnangu. On selline võimalus? Ma korraks küsin üle: võimalus, et ta ei ütleks oma hinnangut või? Selge, aitäh! Ma arvan, et see, millega Riigikogu liige arvestab või mitte, tuleneb seadusest, mis ütleb, et Riigikogu liige on oma mandaadis vaba – see on vaba mandaadi põhimõte – ning teeb oma otsuseid oma veendumuste ja südametunnistuse järgi. Nii see peab olema

Hanno Pevkur muidugi eksitas praegu avalikkust, kui ta ütles, et siin on mingisugune seos võimude lahususe printsiibi rikkumisega. See on asja üks külg. Aga oluline, mida ma tahan öelda ja küsida, on

see mõte on tõesti olnud see, et kui ettepanek Vabariigi Valitsusele nõuab seaduseelnõu väljatöötamist, seadusemuudatust, siis on vaja koosseisu häälteenamust. On olnud ka praktika siin saalis – ma rõhutan: praktika siin saalis – väga laialdane, et ettepanek Vabariigi Valitsusele on reeglina tähendanud koosseisu häälteenamust. Aga nii nagu küsis ametikaaslane Tarmo Kruusimäe, vastab tõele, et me oleme vaielnud selle üle tõesti pool aastat. Pool aastat oleme vaielnud ja on väga erinevaid seisukohti, kas iga ettepanek Vabariigi Valitsusele nõuab 51 poolthäält või ei nõua.

Aitäh! Kõigepealt ma tahan öelda seda, et meie eelnõu on poliitiline avaldus, see on Riigikogu poliitiline avaldus. Tegelikult saab allkirjad tagasi võtta lihtsalt diplomaatilise noodiga, mille saadab välisminister Vabariigi Valitsuse otsusel partnerriigile, antud juhul Venemaa Föderatsioonile, ja ütleb, et kujunenud olukorras võtab Eesti Vabariik oma allkirja sellelt lepingult tagasi. See, mida meie praegu teeme, on poliitiline avaldus ja see, mida teie püüate praegu koalitsioonisaadikutega teha, on sellest poliitilisest avaldusest välja vingerdada.

Kui Karl XII oli Poltava lahingu eel Ukrainas, võtsid teda toetanud kasakad hetman Mazepa juhtimisel kasutusele Rootsi lipu värvid. Ja kui Ukraina iseseisvus, võeti Mazepa lipu värvid

ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, mitte poliitiline avaldus. Mitte poliitiline avaldus! Kert Kingo, protseduuriline küsimus,

otsuse eelnõu, mis meil kõne all on, 540 OE. Millise konkreetse seadusemuudatuse, millise seaduse muudatuse see ette näeb? Aitäh!

valitsuse poole pealt ja oma maja juristidelt, õigus‑ ja analüüsiosakonnalt. On olnud

Sellele küsimusele ma teie käest konkreetset vastust ei saanud. Sama teemat jätkas Helir-Valdor Seeder, jälle konkreetset vastust ei tulnud. Ja selleks, et te ei saaks jälle rääkima hakata

et see norm on reguleeritud kodu- ja töökorra seaduses. Nii, läheme edasi. Riigikogu teeb otsused poolthäälte enamusega, kui

Kuna meid on praegu pandud olukorda, kus antud küsimust reguleeritakse konkreetselt normitehniliselt, siis ma ootaks ka sellekohast vastust. Palun nimetage norm põhiseaduses või [kodu‑ ja töökorra] seaduses, mis näeb ette teisiti. Aitäh!

siis ma pikema ajaloo mäletajana ütlen, et see on tegelikult olnud üheselt arusaadav kogu Riigikogule 30 aastat. Alates VII koosseisust on seda tõlgendatud vajalik on koosseisu häälteenamus, juhul kui valitsusele tehakse ettepanek. Need pool aastat või aasta ei saa seda kuidagi muuta. Vastasel korral me peaksime

See on juurdunud praktika ja tõlgendus, mida ei ole keegi tõsiselt vaidluse alla pannud ei poole aasta ega aastaga. Ja see, mida arvab konkreetne

Samamoodi see suur saal ainult kinnitab oma senist teadmist, praktikat ja hääletamisjuhendit. Meil on olnud alati selline hääletamisjuhend, et häält ei pea andma, vaid peab vaatama, kas tahetakse, et

Paul Puustusmaa, palun, protseduuriline küsimus! Suur tänu, austatud juhataja! Tegelikult me ju teame, et tava ei saa muuta seadust. Ei komisjon ega Riigikogu juhatus saa omaalgatuslikult muuta seadusega ette nähtud korda.

Aitäh teile, hea Paul Puustusmaa! Ma toetan teie ettepanekut, aga ma pean teile ütlema, et juhatus jõudis teist ette ja juba tuli täna kokku, püüdes seda küsimust lahendada. Ja lahendusega oleme siin, kus me täpselt oleme. oleme. Konsensust ei ole. Nii et teie ettepanek hetkel, ma arvan, uut tulemust ei annaks. Aga mõte on ilus ja üllas, seda me püüdsimegi täna

inimene, kellel on kõige pikem isiklik mälu Riigikogus, selline tõeline aksakall, kaasataks Riigikogu juhatuse

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu juhatuse esimees! Mulle meeldib ausalt öeldes teie juttu kuulata. Kohati te räägite väga tarka juttu, kui te räägite omast peast, aga kui te hakkate oma nõuandjate

Kui ma küsisin selle kohta, millisest seadusest tulenevalt on nõutav poolthäälte enamus, siis niikaua, kui te oma nõunike abi ei kasutanud, te rääkisite

Ma ei tea, kes teil see nõuandja oli, aga ma eeldan, et see oli Hanno Pevkur. Vabandan väga, kui ma eksin. Siis juhtus niimoodi, et te viitasite minu küsimusele põhiseadusliku aluse kohta ja ütlesite, et § 103

Ja kogu selle vale või, ütleme, ebaõige info, mis te mulle edastasite, aluseks on see, et nimetatud norm reguleerib seaduste algatamise õigust.

Aitäh, hea eesistuja! Te ütlesite siin ühes vastuses, et Riigikogu liige on oma arvamustes ja hääletustes vaba, ja tõepoolest see nii ka on. Aga olukorras, kus seesama Venemaa, kellest me selle otsuse eelnõu kontekstis praegu räägime, peab Ukrainas täiemahulist sõda ja me arutame selles valguses allkirja tagasivõtmist piirilepingult ja kui me vaatame seda näotut juntimist

Aitäh! Mina seda küll nii ei tõlgenda. Protseduuriline küsimus, Helir‑Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma ei taha üldse jaurata siin nende protseduuriliste küsimustega, aga minu jaoks on asi läinud järjest segasemaks. Kui Hanno Pevkur juhatuse liikmena väitis, et see eelnõu, mida me teisipäeval peaksime arutama, on üldse põhiseadusvastane nii ta teatas täna suures saalis –, siis mul on küsimus, kas ta oli samal seisukohal ka juhatuse koosolekul ja väljendas seda. On ju loomulik, et kui tegemist on põhiseadusvastase eelnõuga, siis see

saa teha] seetõttu, et see ei ole üldse juhatuse pädevuses, järelikult ei saa juhatus seda ka panna suures saalis hääletusele. Mida on teil selle kohta kosta, miks me siis siin suures saalis ikkagi seda hääletame, kui juhatuse liige on taolisel arvamusel, ja nagu ma aru saan, ilmselt ka teie? Ja kolmandaks – see on ülimalt kummaline kas ma sain õigesti aru, et me hakkame kõigepealt hääletama seda, kas tegemist on 51 hääle eelnõuga või mitte? See on väga huvitav pretsedent, kui me seda hääletame. Ma kujutan ette, et mõnel järgmisel juhatuse koosolekul võib mõni juhatuse liige leida

See on väga huvitav pretsedent ja läheb vastuollu teie enda sõnumi ja tõlgendusega – te ütlesite, et see on juhtivkomisjoni otsustada. Ma ei saa aru. Öelge palun, kas me tõesti hakkame seda hääletama ja tulevikus võibki niisugusel kujul hakata ka lihthäälteenamust nõudvaid eelnõusid tegema koosseisu häälteenamust nõudvateks. Aitäh! Aitäh! Ükski juhatuse liige ei protestinud ega soovinud tuua suurde saali, et 540 OE võtta menetlusse ja määrata juhtivkomisjoniks väliskomisjoni.

Aga sel hetkel, kui me seda otsustasime, ei olnud kellelgi mingisugust pretensiooni, et ta kuidagi selle soovib tuua siia hääletusele. Nüüd, teie kolmas küsimus.

Ma põhimõtteliselt ütlen, et kui juhatus ei leia konsensust mingis asjas, siis jah, aluspõhimõte on see, et see tuuakse täiskogu ette.Henn Põlluaas, protseduuriline küsimus.

nõuab lihthäälteenamust, kuna ei eelda ühtegi seadusemuudatust. Meie kodu- ja töökorra seaduse järgi ei ole komisjonil volitust otsustada, millist häälteenamust see vajab. Komisjoni otsus on seega seadusvastane. Samamoodi ei ole ka juhatuse pädevuses otsustada, millist häälteenamust see vajab. Ma tahaks teilt kuulda seda, kas te olete seisukohal, et oma tegemistes me peame lähtuma eeskätt

koosseisu häälteenamus teie poolt väljendatuna ja ka Riigikogu juhatuse poolt väljendatuna tugineb põhiseaduse normile või väliskomisjoni otsusele. Kumb on õigem variant? Te olete kahesugust signaali saatnud. Ei Ei ole, ma olen kogu aeg saatnud ühesugust signaali. Ja signaal on see, et kui juhatuses on eriarvamus otsuse osas, siis see tuleb siia täiskogusse. Martin Helme, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh! Helir-Valdor Seeder oma viimase küsimusega jõudis asja ivani ja asja iva on väga lihtne. Meile on ette antud kodukorraseaduses loetelu eelnõudest, mis vajavad 51 häält, ja meil on olemas põhiseaduse § 103 või punkt 2, mis ütleb, et kui valitsusele tehakse ettepanek algatada eelnõu, siis kehtib 51 hääle künnis. Lisaks sellele on meil nii põhiseaduses kui kodukorras ka mõningad teised kohad, kus on teistest künnistest juttu. Näiteks põhiseaduse muutmisel on oma künnis, kolm neljandikku. Meil on siin mõned väga konkreetsed asjad, kus see künnis on. Ei on. Ei ole komisjoni ega juhatuse suvaõigus ütelda, et sellel eelnõul on kõrgem künnis. Sellist asja ei ole. Meil on olemas suletud loetelu asjadest, millel on künnis, kas poolthäälte enamus või kvalifitseeritud häälteenamus. See oli selle vaidluse osa, mis meil juhatuses oli. Ei saa olla niimoodi, et komisjon lihtsalt niisama paneb meile kõrgema künnise, sest talle tundub kehitab selle peale lihtsalt õlgu ja ütleb, et okei, komisjon pani. Niimoodi me ei saa tööd teha, see on suvaõigus. See on see vaidlus, mis meil siin on. Nüüd on küsimus selles, kas suur saal saab selle künnise panna, kui kodukord või põhiseadus seda ette ei näe. Loomulikult ka suur saal ei saa panna künnist, kui seaduses seda künnist ei ole. Küll aga saab suur saal hääletada selle vaidluse üle, mis meil on, ja eks siis pärast kohtud jahvatavad. Aitäh! Seda mina ei oska kommenteerida, mis tulevikus saab, kas jahvatavad või ei jahvata, aga Eesti on õigusriik ning õigusselgus ja ka selle õigusselguse poole liikumine on alati hea. Priit Sibul, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, austatud esimees! Te alustasite oma sissejuhatust sellega, et juhatus ei jõudnud konsensuslikule arusaamisele, kuna ühel juhatuse liikmel oli eriarvamus.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Mulle väga meeldis see lause, kui te vastasite Henn Põlluaasa küsimusele, kas seadused on täitmiseks.

eelnõu on ainult Riigikogu otsus, see ei ole seaduseelnõu. Seega tegelikult, lugupeetud Jüri Ratas, me oleme ikkagi olukorras, et kuna seadusest ega ka põhiseadusest sellist normi nõutava

sellepärast et kui seadus ütleb niimoodi, siis mismoodi meie saame seadusele vastu hakata oma häälteenamusega. See tegevus, mis te praegu teete, on tegelikult seadusvastane. Kuigi te esimese lausena ütlesite, et te armastate täita seadust. Aitäh! Selle hääletuse juurde me läheme täna sellepärast, et Riigikogu juhatuse liige ja Riigikogu liige Martin Helme on seda soovinud.

Üks võimalus on see, et me ei hääleta ja rakendame seda 540 OE juures poolthäälte enamust. See on üks võimalus ja siis me täidame seadust. Teine võimalus on see, et me ei täida seadust seadust ja hakkame hääletama. Sellisel juhul tuleb asuda seisukohale, et Riigikogus kehtib reegel, et seaduse järgimise või mittejärgimise üle otsustab Riigikogu hääletamise teel. Kas ma sain õigesti aru? ei saanud õigesti aru, sellepärast et te saate aru – ma arvan, et te saate aru –, et siin on ka arvamus, et see võib olla koosseisu häälteenamus. See vaidlus ju Riigikogu juhatuses oligi. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh! No teil käib see demagoogia ikka ühest käisest sisse ja teisest käisest välja. See, millega Martin Helme ei olnud nõus, oli kahe juhatuse liikme keeldumine täita seadusi. Täita neid seadusi, mis on kirja pandud nii põhiseaduses kui ka kodu- ja töökorras. Tema nõudis seaduse täitmist ja teie kaks keeldusite seaduse täitmisest ja sellest on kogu see probleem tekkinud. Ja see, mida te praegu seal puldis teete, on lihtsalt häbiväärne. See on häbiväärne, sest te ka puldis olles rikute seadust ja rikute oma positsiooni, oma erapooletut koosoleku juhataja positsiooni, mida nõuab teilt kodu- ja töökord. See on äärmiselt piinlik ja tülgastav. Aitäh! Aitäh! Seesama juhatus samas koosseisus on üle aasta olnud positsioonil, et ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele nõuab 51 koosseisu häälteenamust. See on olnud läbiv positsioon. Tõesti on olnud, nagu ma ütlesin, üks erandjuhtum, mis tuli sotsiaalkomisjonist.

laiapõhjalisem analüüs all. Aitäh!

et Riigikogu Kantselei tugevdamine, ka eelarveline tugevdamine, on oluline. Seda me oleme muidugi arutanud. Aga öelda, et just nüüd viimasel ajal on see arutelu tulnud eriti teravalt päevakorda – ei ole. ole. Selge on see, et nii nagu riigis ikka, peame palgatasemeid vaatama kõikide ametkondade, institutsioonide ja ministeeriumide lõikes. Ja siin ei ole Riigikogu esimeste hulgas, eespool, vaid on pigem tagapool. Nüüd ma alustan hääletamise ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen hääletusele juhatuse liikme Martin Helme ettepaneku jätta homse istungi esimese päevakorrapunkti juurest välja sulgudes olevad sõnad

Tulemusega poolt 27, vastu 59, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Head ametikaaslased, nüüd me oleme jõudnud päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. Punkt üks, peaminister Kaja Kallas on avaldanud soovi esineda tänasel Riigikogu istungil poliitilise avaldusega seoses riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 56 lõike 56 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2 alusel olen täiendanud tänase istungi päevakorda ja lisanud esimeseks päevakorrapunktiks peaminister Kaja Kallase poliitilise avalduse. Teiseks, põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 582 esimene lugemine. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Praegu toimus siin saalis ebaseaduslik hääletus, kus hääletusele pandi küsimus, mis tegelikult ei oleks tohtinud hääletust läbida.

Kas võime minna hääletuse juurde? Panen hääletusele Riigikogu

See tuleneb Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑st 155. Kõigepealt on peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus kuni 20 minutit.

ei esitata. Pärast avalduse esitamist avatakse läbirääkimised, mille käigus võivad sõnavõttudega esineda fraktsioonide esindajad. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks peaminister Kaja Kallase. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed!

Vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid habras ja vajab hoidmist. Seetõttu keskendub lisaeelarve sammudele, mida peame tegema, et oma vabadust kaitsta. Euroopa julgeolek ei ole viimase 30 aasta jooksul olnud nii suures turbulentsis kui käesoleval aastal. Kõikide prognooside kohaselt seisab keeruline aeg ees ka sel aastal ning samamoodi ootab meid palju määramatust.Suurendamaks määramatust.Suurendamaks vaba ja demokraatliku Eesti julgeolekut, esitas valitsus täna Riigikogule Eesti tugevdamise sõjaaja lisaeelarve, mille maht on 732 miljonit eurot. Sellele lisanduvad maksumõju ja maksutuludest automaatselt sõltuvate kulude muudatused, mille tulemusena on kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute maht kokku 802,9 miljonit eurot. Selle lisaeelarvega teeme Eesti tugevamaks ja anname Eesti inimestele juurde turvatunnet. Me saame muutunud julgeolekuolukorras hakkama.Sõjaaja lisaeelarve toetab Eesti riigi ja inimeste toimetulekut Ukraina sõja mõjudega. See annab keerulisel aastal tõsise toe Eesti inimeste turvalisuse, kõige haavatavamate gruppide toimetuleku ja Eesti energiajulgeoleku tugevdamiseks. Kogu lisaeelarve on seotud Venemaa alustatud Ukraina vastu peetava sõja mõjude tasandamisega ja sellest tulenevate hädavajaduste katmisega. Lisaeelarve koosneb kolmest sambast. Esiteks, Eesti laiapindse julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine. See tähendab nii paremat sõjalist valmisolekut kui ka laiemalt elanikkonnakaitset ja kaitset kübersfääris. Teiseks, energiajulgeoleku tugevdamine. Lisaeelarvest tehtavad investeeringud aitavad meil saada sõltumatuks Vene gaasist. Ja kolmandaks, Ukraina sõja tagajärgede leevendamine, mis hõlmab nii sõjapõgenike aitamisega seotud kulusid kui ka Eesti elanike toetamist Putini sõjast tuleneva hinnatõusuga toimetulekul.Hea Riigikogu! kõigepealt sõjalise kaitse tugevdamisest. Sõjalist kaitset tugevdades oleme lähtunud ekspertide arvamusest ja Ukrainas toimuva sõja õppetundidest ning sellest, et rahastus aitab võimalikult kiiresti Eesti sõjalist võimet kasvatada. Peale Eesti iseseisvuse taastamist 30 aastat tagasi otsustasime, et me ei [jää] kunagi enam üksi. Seetõttu oleme NATO aktiivsed liikmed. Eesti julgeoleku vahetul tagamisel on kandev roll kollektiivkaitsel. Eesti kaitse on osa NATO plaanidest ning NATO kollektiivkaitse tugevdamise nimel käivad praegu igapäevaselt püsivad pingutused. Valitsuse eesmärk on, et NATO suurendaks sõjalist kohalolekut Balti regioonis. Oleme Läti ja Leeduga kokku leppinud ühise seisukoha ka NATO tippkohtumiseks Madridis. Soovime, et iga Balti riigi jaoks oleks NATO‑s üks lahinguvõimeline diviis, mis koosneks nii asukohariigi enda kui ka liitlasriigi üksustest. Eesti puhul tähendaks see, et lisaks meie enda kahele jalaväebrigaadile oleks diviisi koosseisus ka Eestis paiknev liitlaste brigaad ning vajalikud toetusüksused, nagu õhukaitse ja diviisi juhtimiselement. Juba praegu Eestis viibivate liitlasvägede võõrustamiseks peame taristut laiendama ja ka selleks näeme lisaeelarves vahendid ette. NATO kollektiivkaitse tugevdamine on vajalik, et Venemaal ei tekiks mingisugust mõtetki oma laienemis‑ ja vallutusplaanidega Eesti suunas vaadata.Teiseks vaadata.Teiseks oluliseks valdkonnaks on elanikkonnakaitse ja siseturvalisus. Pärast 2014. aasta Krimmi annekteerimist ja sõjategevust Ida-Ukrainas oli ühiskonna ohutunne väga tugev. 2015. aasta lõpus töötati välja elanikkonnakaitse kontseptsioon. Hiljem töötas varjumise ekspertrühm välja ettepanekud varjumise korraldamiseks. Paraku rahalisi võimalusi selleks ette ei nähtud. Ilma raha eraldamiseta on need aga lihtsalt plaanid. Seetõttu pärast seda, kui Venemaa oli agressiooni Ukrainas laiendanud, otsustasime, et elanikkonnakaitse vajab lisaks plaanidele ka rahastust. Loome varjumiskohtade ja elanike ohutusteavituse süsteemi ning suurendame päästevõimekust riigikaitseülesannete täitmiseks.Kolmandaks täitmiseks.Kolmandaks oluliseks valdkonnaks on kübervõimekuse ja küberturvalisuse tugevdamine. Aprilli lõpus viis Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö keskus Eestis läbi maailma suurima küberkaitseõppuse Locked Õppuse viimasel päeval korraldas Vene-meelne küberrühmitus 13 Eesti asutuse vastu viis päeva kestnud küberrünnakud. Meie Riigi Infosüsteemi Amet sai rünnakute haldamisega hästi hakkama. Eesti riigi küberkaitsjad olid Venemaa Ukraina-suunalise agressiooni taustal sellisteks arenguteks mitu kuud valmistunud ning olulisematele asutustele uued kaitsemeetmed peale pannud. Siin aitasid kaasa ka Vabariigi Valitsuse hiljutised rahaeraldused küberturvalisuse valdkonda, mis on võimaldanud nii RIA kui ka teiste asutuste võimekust Eesti puhul on tegemist maailma ühe digitaliseerituima ühiskonnaga. Seetõttu peame oma harjumuspärase eluviisi kaitsmisel pöörama tähelepanu ka küberruumile. Lisaeelarvega teeme olulise täiendava raha[süsti] Eesti kübervõimekuse ja turvalisuse tugevdamiseks. Muuseas, viimane kord, kui riigikaitse mittesõjalised valdkonnad said märkimisväärse rahasüsti, oli siis, kui peaministriks oli Taavi Rõivas.Head kuulajad! Teine oluline [sammas] lisaeelarves on energiajulgeoleku tugevdamine. Juba jaanuarikuu energiateemalises poliitilises avalduses tõin välja, et vaieldamatult kõige suurem roll meie piirkonna energiahindade kasvus on maagaasi hinnal. Suur osa Euroopast kasutab energiaallikana just maagaasi. Venemaa jaoks on maagaasist saanud aga poliitiline vahend, millega destabiliseerida demokraatlikke Euroopa Ühenduse kaudu oleme teise poole poolt haavatavad, seetõttu tuleks ühendusi luua eelkõige oma liitlastega. Energiasõltumatus tugevdab meie üldist julgeolekut. Gaas võib olla kallis, kuid vabadus on hindamatu. Lisaeelarves näeme ette vahendid Eesti täielikuks lahtisidumiseks Venemaa gaasist. Täiendavad vahendid on vajalikud riigi keskse gaasivaru soetamiseks ning Soomes ja Rootsis hoiustatud riigi kütusevaru Eestisse toomiseks. Kavas on 1 teravatt-tunni ulatuses moodustada riigi keskne gaasivaru. Rõhutan, et gaasivaru soetamisel me Vene torugaasi ei osta.Lisaks gaasivarule vajab Eesti juba sel sügisel võimekust võtta vastu veeldatud maagaasi ehk LNG-d. Selle jaoks vajame ühendust Balticconnectoriga, LNG vastuvõtu haalamiskaid ja kai äärde tulevat taasgaasistamise võimalusega laeva. Kuivõrd Eesti gaasitarbimine on 5 teravatt-tundi aastas, Soome tarbimine aga 30 teravatt-tundi, siis on hea, et saime Soomega kokkuleppele taasgaasistamise võimalusega laev koos rentida. Peame loomulikult igatpidi valmistuma tulevaks sügiseks ja seda saab teha igaüks meist. Kuivõrd Riigikogu on vastu võtnud seaduse, mis võimaldab hinnad pikemaks ajaks fikseerida, tasub seda teha suvel, kui hinnad on madalad,

Viimane aitab tulevikus paremini ära hoida seda, et Eesti tarbijate olukord oleks oluliselt mõjutatav meie kontrolli alt väljas olevate energiahindade järsust kõikumisest. Tulemas on rasked ajad ja me kõik peame mõtlema, kuidas end ka ise kaitsta. Kolmas suur valdkond lisaeelarves on Ukraina sõja tagajärgede leevendamine, mis hõlmab nii sõjapõgenike aitamisega seotud kulusid kui ka Eesti elanike toetamist Putini sõjast tuleneva hinnatõusuga toimetulekul. Kõrge inflatsioon on järjest suurem probleem. Riigi kohustus on hoolitseda oma kõige nõrgemate liikmete eest ning seetõttu pakume olulist turvavõrku neile, kelle toimetulek muutub Putini [sõjategevuse Toimetulekutoetuse piir tõuseb 33% ehk 200 euroni. See on vajalik, et aidata kõige haavatavamas seisus inimestel rasketest aegadest läbi tulla. sügiseks raha kõrvale pannud, et toetada meie eakaid ja lapsi. Hea Riigikogu! Me näeme, millist julmust ja hävitustööd paneb Putin toime Ukrainas, milliseid kannatusi peavad üle elama tavalised Ukraina inimesed – lapsed, emad, isad, vanaisad, vanaemad. Oma kodust on sunnitud põgenema üle 13 miljoni inimese. Neist 5,4 miljonit inimest inimest on lahkunud ka Ukrainast ja neist omakorda üle 34 000 inimese on saabunud Eestisse. Sellist sõja eest põgenevate inimeste tulva ei ole Euroopa mitu aastakümmet näinud. 79% Eestisse jõudnud sõjapõgenikest on naised ja lapsed, kelle mehed ja isad on jäänud Ukrainasse sõdima.

Me teame, mida tähendab oma kodu ja muu maise vara mahajätmine. Ma usun, et see on ka põhjus, miks 24. veebruarist alates on Eesti inimesed olnud sõja eest põgenevate ukrainlaste vastu soojad ja abivalmid. Eraisikud, kodanikuühiskond, ettevõtjad, riigiametnikud on mõnikord isegi inimvõimete piire ületanud, pakkudes sõjapõgenikele öömaja ja turvalist peatuspaika, et toetada nende üldist hakkamasaamist. Suur aitäh kõigile neile! Lisaeelarvega kavandame sõjapõgenike esmaste vajaduste ning rahvusvahelise kaitsega seonduva riigipoolse katmise. Pakume sõjaõuduste eest põgenenud Ukraina lastele ja noortele võimalust omandada haridust alates alusharidusest kuni kõrghariduseni. Sõda on jätnud iga põgeniku hinge sügava haava, sellepärast on oluline pakkuda ka psühholoogilist kaitset. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Valitsus on teie ees aasta jooksul kolmanda eelarvega. See näitab, et olud Eestis ja mujal maailmas on olnud turbulentsed ning eelarve koostamisel ei ole olnud võimalik ette näha isegi seda, mis hakkab toimuma paari kuu pärast. Praegusel lisaeelarvel on üks selge eesmärk. Need kulud ja investeeringud, mida me sõjaaja lisaeelarvega ette näeme, on kantud eesmärgist teha Eesti tugevamaks ja anda meie inimestele kindlustunnet. Kindlustunnet, et Eesti on kaitstud ja hübriidohtudeks valmis, kindlustunnet, et meie kodud on soojad, kindlustunnet, et meie inimesed tulevad heitlikel aegadel kiire hinnatõusuga toime, ja kindlustunnet, et meie väike ühiskond saab hakkama nende kümnete tuhandete Ukraina inimeste aitamisega, kes siia Putini tapamasina eest põgenevad. Lõpetuseks. Loomulikult tekitab lisaeelarve koostamine soovi asuda lahendama ka muid aastaeelarvega lahendamata jäänud muresid. Aga mul on Riigikogule suur palve. Me ei saa lisaeelarvet venitada laiemaks, kui on Ukraina sõjast vahetult tingitud otsesed vajadused. See on sõjaaja lisaeelarve, millel on kindel fookus. Ainult kindlast fookusest kinni hoides suudame keerulised ajad üle elada ning neist koguni tugevamalt välja tulla. Sõda tähendab, et sisepoliitilised erimeelsused tuleb kõrvale jätta. On üksmeeleaeg. Need otsustavad sammud Eesti turvalise oleviku ja tuleviku jaoks on vajalikud. Kutsun teid üles toetama valitsuse esitatud lisaeelarvet ning soovin teile konstruktiivset erakondadeülest arutelu. Aitäh ja jõudu tööle!

Siin me ka mingit hääletust ei tee ja läheme edasi läbirääkimiste juurde. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Lauri Läänemetsa. Jaa, palun, kaheksa minutit! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Lugupeetud peaminister! Ärevatel aegadel peab riigil olema vastus kõigile ohtudele, mis meie inimesi ähvardavad. Äsja üle antud lisaeelarve on neis küsimustes aga puudulik.Leiame sellest vastuse sõjalise riigikaitse suurendamiseks ning ukrainlaste abistamiseks. Need on kahtlemata olulised ja asjakohased kulutused, me toetame neid. lisaeelarve ei anna vastust sellele, kuidas me kindlustame Eesti perede toimetuleku, kuidas me ühiskonnana astume vastu ülisuurele inflatsioonile, hindade tõusule, mis ähvardab röövida laste arenguvõimalused või lootuse oma kodule. Julgeolek tähendab ka turvatunnet – kindlust, et oma pere elu on võimalik planeerida pikemalt kui üheks kuuks. Tugevas Eestis peavad julgeolek ja toimetulek olema lahutamatult seotud.Mäletate, et käesolevale aastale läksid politseinikud, päästjad, õed, tegevväelased, õpetajad, kultuuritöötajad, hooldajad ja paljud teised Eesti inimesed vastu teadmisega, et nende palkade arvel hoiab riik kokku nende heaolu, nende laste ja abikaasade arvel? Need tublid inimesed, kellele meie laiapindne riigikaitse tugineb, on tänaseks jäänud ilma sadadest eurodest ja seda igas kuus. Lisaeelarves aga pole sentigi, et valitsuse ebaõiglast poliitikat heastada.Inflatsioon on regressiivne maks, millel on kõige suurem mõju madala ja keskmise sissetulekuga inimestele. Inflatsioon kahjustab just nende elu ebaproportsionaalselt palju, sest nende kulutustest suurema osa moodustavad toit, kodu ja transport, nendega seotud kulud on suurenenud kõige rohkem. Täna on enamik palgasaajatest ostujõu mõttes vaesemad kui aasta tagasi. Leib, makaron, küttepuud, autokütus – paljud asjad on vähemalt kaks korda kallimad. Lihtsamalt öeldes, 100 eurost on elukallidus võtnud juba 19 eurot. Keskmise palga saaja peab kulutama kuus 100 eurot rohkem, kui soovib tavapäraselt elada.

Ühekordne toetus 50 eurot ehk iga kuu kohta 4 eurot ja 17 senti. Mul on selle toetuse kohta näidis ka kaasas, ma lasen selle pärast ringile.

Muide, mitte ühtegi, isegi kõige väiksemat ja odavamat pakki mähkmeid ei saa selle raha eest. Apteegist võib selle eest saada väikese plaastripaki või tropsid, aga mitte ravimeid. Ma ei saa aru, miks on vaja Eesti inimesi sedasi mõnitada. Sotsiaaldemokraate kohe väga huvitavad sellise toetuse mõjuanalüüsid ja eesmärgid, mida püütakse saavutada. Me soovime kindlasti nendega tutvuda. Eriti olukorras, kus neljaeurosest toetusest jäävad kõrvale puuduva või osalise töövõimega inimesed.Sõjaga ei saa välja vabandada oma inimeste mitteaitamist. Kriis on kõikjal ja hammustab igalt poolt valusalt: kutse‑ ja kõrghariduses, riigikaitses, lastetoetustes, tervishoius, elukohtade puuduses ja kõrgele küündivates üürihindades. kes ütlevad, et toetused ei ole peamine lahendus, on õigus. Ei olegi. Taolise suure struktuurse probleemi lahendused seisnevad pigem maksumuudatustes – keskmise ja sellest madalama palga teenijate maksud peavad langema. Sotsiaaldemokraadid on Riigikogus andnud menetlusse eelnõu, mis näeb ette tulumaksusüsteemi reformi, mille tulemusena suureneks inimeste sissetulekud aastas kuni 1000 euro võrra. Meie ettepanekust võidaksid paljud keskmist ja madalat palka saavad töötajad, ka eakad, kaasa arvatud need pensionärid, kes töötavad. See on väärikuse ja põhimõtte küsimus. Palgast ja pensionist peab piisama, et ära elada. Kuigi sellega lisaeelarves jälle arvestatud pole, on nüüd tagumine aeg reaalselt midagi elukalliduse laastava mõju vastu ära teha.Lõpetuseks meenutan, et äsja lõppenud Prantsusmaa presidendivalimiste põhiteema oli hinnakallidus ja toimetulek. Äärepealt oleks see võinud parempopulistid võidule viia. Raskemad inflatsiooni mõjud on meil Eestis alles ees, samamoodi nagu ka parlamendivalimised. Toimetulek on igas mõttes julgeolek. Sotsiaaldemokraadid Eesti perede toimetuleku ja väärika palga eest seismisel pealtvaatajaks ei jää. Aitäh teile! Ma lasen selle [näidise] nüüd ringile. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Martin Helme.

Mina teatavasti ei ole eelarve tasakaalu fetišist. Mina arvan, et kui riigil on vaja investeeringuteks raha kulutada, siis on laenu võtmine üks võimalik viis, kuidas seda teha, eriti kui seda raha kulutatakse tõepoolest majanduse kasvu investeerimiseks.

maksma. Jürgen Ligi [püüdis aga] meile selgeks teha, et kui me laenu võtame, siis on vältimatu, et tulevad ka maksutõusud, sest teistmoodi laenu teenindada ei saa. Miks ma seda kõike räägin? Koos selle lisaeelarvega, mida valitsus siin äsja tutvustas, ja koos eelmisel sügisel vastu võetud eelarvega kasvab 2022. aastal Eesti riigieelarve maht 14%. See on totaalne rekord, nii suurt eelarve mahu kasvu ei ole meil kunagi olnud. Struktuurne defitsiit jõuab 4,5%‑ni – ka see on totaalne rekord, sellist miinust ei olnud iial sel ajal, kui oli eelmine valitsus ja mina olin rahandusminister. Mäletate kõiki neid täiesti hüsteerilisi ahastusi, kuidas Martin Helme rahandusministrina jättis eelarvesse miljardilise augu,

Kaja Kallase valitsus tekitab järgneva viie aasta jooksul 5,5‑miljardilise eelarveaugu. Silm ka ei pilgu. Ma ei kuule Jürgen Ligilt ühtegi hüüatust, kuidas seda ei tohi teha. Kaja Kallasel endal ka ei ole kuidagi häbi ega piinlik, et ta Eesti riigi rahaasjad täielikult sassi ajab. Keit Pentus-Rosimannus ei tunne muret meie laste ega lastelaste pärast ja keegi ei selgita mulle Reformierakonna ridadest, missugust maksu kavatsetakse tõsta, et see kõik kinni maksta. Mulle ei meeldi kuulata seda üsna, ma ütleksin, lapsikut propagandat selle kohta, kuidas see kõik on Putini süü. See, et Reformierakond tuli võimule ja ajab Eesti riigi eelarve kummuli, ei ole Putini süü.

võimalikku alternatiivset gaasi impordi taristu ehitust Eestisse, mis aitaks meil lahti saada peaaegu sajaprotsendilisest sõltuvusest Vene gaasist. Nüüd siis, jälle koos soomlaste ja lätlastega, tehakse mingeid skeeme, mis on poolest saadik silmamoondus, aga suuremas osas mitte niivõrd silmamoondus,

Kogu see jutt sellest, kuidas nüüd investeerime riigikaitsesse – see on olnud Reformierakond, kes on aastakümneid blokeerinud Eesti riigikaitse arengut. Veel veebruarikuus, kui sõda oli juba alanud, teatati Jürgen Ligi ja Kalle Laaneti suu läbi, et mingeid uusi võimekusi Eestil vaja ei ole, sest meil on liitlased. Ja kui me seda

Immigratsioonikriisi on valitsus ise tekitanud, makstes MTÜ-dele, et need iga päev bussidega tooks inimesi Eestisse, kontrollimata, kes nad on ja kust nad tulevad ning kas nad pole tegelikult mitte venelased. Ise tekitame immigratsioonikriisi ja siis jätkub meil sadu miljoneid, et see Eesti rahvastiku väljavahetamise programm

Mäletate, kui Valga sünnitusosakond kinni pandi? Valga sünnitusosakonna töös hoidmise jaoks oli vaja 200 000 eurot. [Seda ei olnud. Raha, mida ei ole, ei saa kulutada – nii rääkis meile Reformierakond. Ei ole seda raha, ei ole, saate aru, riigil on nii palju raha, kui on. 200 000 eurot ei leitud. Mäletate, kuidas aasta tagasi vaidlesime selle üle, kas Eesti riik ikka on nii rikas, et 4 miljonit laste huviharidusse panna? No ei olnud seda raha, ei olnud 4 miljonit

siis 270 miljonit,no problem, kõigile jätkub. Energiakriis, teine 250 miljonit. Enda tekitatud probleem. Ärge tulge rääkima, et see on Putini [tegevuse põhjustatud] hinnatõus. see on rohepöörde inflatsioon. Ja inflatsioon ei ole üldse seotud selle sõjaga, mis praegu kaks kuud on käinud, vaid see on seotud sellega, et aastaid ja aastaid on Euroopa keskpank, Ameerika föderaalreserv, Briti keskpank ja Jaapani keskpank

oleks aus rääkida, kus on probleemi algpõhjus, ja oleks ka aus rääkida, et energiakriisi lahendus ei ole mitte võtta maksumaksjate nimel 250 või veelgi rohkem miljonit laenu, et siis jagada toetusi, mis ei kata ära tegelikku hinnatõusu, vaid oleks aus öelda: ei, see hullumeelne rohepööre, mis ajab meid kõiki pankrotti, tuleb seisma panna ja me peame tootma uuesti normaalselt odavat energiat. See eelarve, mis siia on toodud – no ei ole selles eelarves ühtegi aspekti, mis oleks positiivne või ilus. See on lihtsalt kas oma sõpradele raha kantimine kümnetes miljonites, enda tekitatud kriiside lahendamine sadades miljonites või siis Eesti inimestele mingisuguse propaganda tegemine selle kohta, kuidas võõrsil käiv sõda ongi põhjus, miks meie peame rohkem makse maksma. Ausalt öeldes ma ei näe võimalust, kuidas meie seda eelarvet toetada saaksime. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seederi. Palun, kaheksa minutit! Palun, kaheksa minutit! Aitäh! Head kolleegid! Rahvatarkus ütleb, et kaua tehtud kaunikene. Aga ometigi selle lisaeelarve kohta nii öelda ei saa, vaatamata sellele et mitmeid kuid on valitsuskoalitsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed ja ministrid tilgutanud rindeteateid, kuidas üks või teine probleem on lahendatud, kuidas haridusele eraldatakse täiendavat raha, kuidas energiajulgeoleku tagamiseks eraldatakse täiendavat raha, kuidas riigikaitsevõimekust kasvatatakse ja kuidas selleks on leitud kokkulepe ja lahendused. Aga see lisaeelarve, mis meie ees avaneb, ei ole see lisaeelarve, millest ministrid ja valitsuskoalitsiooni saadikud on eelnevalt meedia vahendusel teada andnud.Meil on rekordiline inflatsioon, millest eelkõnelejad on siin korduvalt rääkinud. Aga see lisaeelarve ei sisalda mitte mingisugust lahendust – rõhutan: mitte mingisugust lahendust – ega mitte mingisuguseid abinõusid inflatsiooni ohjamiseks, mitte mingisugust pikemat plaani selles ei ole. Sügis on tulemas, me näeme, et kevadised sisendid toidutootmisesse on kasvanud, sügisel kasvab inflatsioon veelgi. Kütusega varustatus, energiakindlus ei ole tagatud. Sügisel me näeme, et kordub sama, mis oli eelmisel aastal.Ja kuidas käitub valitsuskoalitsioon? Bensiini ja diisli aktsiisimäärade Euroopa Liidu miinimumtasemele langetamine – selle ettepaneku on Isamaa teinud – on lükatud tagasi ja seda jätkuvalt ei toetata. Aga mis on alternatiiv? Alternatiivi ei ole.

tulla [suuremate] kulutustega, [suuremate] arvetega, ja teiselt poolt ohjaks inflatsiooni, valitsus jätkuvalt ei toeta. Selles lisaeelarves me ei näe mitte mingisugust lahendust. Nii et puudub igasugune lahendus inflatsiooni taltsutamiseks. Tõesti, kas või sotside väljapakutud tulumaksuvabastus miinimumpalgalt – see täpselt samuti ohjaks ühelt poolt inflatsiooni ja teiselt poolt aitaks just kõige kaitsetumaid ehk madalapalgalisi. Madalapalgalised me suuname

julgeoleku tugevdamine ja vastupanuvõime tugevdamine, millest peaminister siin väga pikalt rääkis eraldi plokina ühest kolmest plokist. Teate, lisaeelarvest võib välja lugeda, et selle jaoks eraldatakse kokku 15 miljonit Enam kui 800‑miljonilise lisaeelarve riigikaitsekulutuste summa on 15 miljonit eurot! See ei kata ära isegi jooksva aasta Kaitseliidu kasvavaid vajadusi, sest Kaitseliidu liikmeskond suureneb.

Võimekuste väljaarendamine lükkub edasi teadmata tulevikku ja ka kontrolljoone kiiremaks väljaehitamiseks ei ole selles eelarves ette nähtud mitte ühte ühte senti.Ühekordne 50‑eurone toetus lastele ja pensionäridele – me kõik saame aru, et see ei ole jätkusuutlik lahendus. See ei ole jätkusuutlik lahendus! Hoopis mõistlikum oleks pensionäride puhul jõustada juba Riigikogu poolt vastuvõetud seadus, mis vabastab keskmise pensioni tulumaksust ja millega samaaegselt tõstetaks erakorraliselt ka pensioni baasosa selle aasta 1. juulist. Sedasi me saaksime ilma täiendavate toetuste ja täiendava bürokraatia rakendamiseta tulla pensionäridele vastu, tunduvalt

Samuti jääb lahendamata kõrghariduse alarahastamise probleem. Kõrghariduse alarahastamine on kujunenud krooniliseks probleemiks, mida on lubatud [lahendada] korduvalt, mida seni tehtud ei ole. Jätkuvalt ei ole ülikoolid sõlminud riigiga halduslepinguid, mis tähendab, et ülikoolide rahastamine toimub 1/12 ulatuses eelmise aasta rahastamise mahust. Arvestagem nüüd inflatsiooni, 1/12 eelmise aasta rahastamise mahust. Mingisugust perspektiivi ei teata. Räägitakse, et tulevikus riigieelarve koostamisel ja riigi eelarvestrateegias me arvestame neid vajadusi ja tuleme probleemi lahendamise juurde tagasi. Ometi oleks võimalik käesoleval aastal see probleem paarikümne miljoniga ära lahendada, anda ülikoolidele kindlustunne. Samamoodi saaks ka riik kindlustunde, suhted oleksid normaliseeritud ning lepingud saaksid ülikoolide ja riigi vahel sõlmitud. ei hakka kordama seda, millest siin eelnevalt rääkis Martin Helme ja mis puudutab Reformierakonna põhimõtteid. Lihtsalt ääremärkusena märgin ära, et Reformierakond on alati rõhutanud, et nad seisavad kuni lõpuni maksuerisuste vastu, aga ometi me loeme siit välja maksuerisuse sisseviimise: 9%‑lt 5%‑le ajakirjanduse käibemaksu meelest] kõige olulisem meede ja lahendus, et minna vastuollu oma pikaaegse põhimõttelise rahanduspoliitilise kreedoga. Vaadake, ei saa [vähendada] käibemaksu energiakandjate puhul, ei diisli, bensiini ega gaasi

kiireloomulist meedet, nii et me võime rahulikult võtta mitu nädalat ja arutada läbi eri erakondade ettepanekud, et see lisaeelarve saaks tõesti sisuline ja lahendaks jätkusuutlikult Eesti ühiskonna ees seisvaid probleeme. Aitäh! Aitäh! Reformierakonna fraktsiooni esindajana palun Riigikogu kõnetooli Jürgen Ligi. Palun!

Natuke kurb on, kui Isamaa piirdub ainult ääremärkusega EKRE kriitikale. See oleks võinud olla üks põhimõtteline kõne. Aga ma mainin selle ära lihtsalt nostalgiast selle Isamaa järele, kes hoolis Eesti hoolis Eesti rahandusest ja jätkusuutlikkusest laiemalt, mitte ei reageerinud niiviisi tagurpidi Eesti probleemidele. Ma olen tegelikult nõus selle viimase kriitikaga, mis puudutas maksuerisust, et sul oleks kergem, Helir. Ja teiseks, ma olen nõus ka sellega, mis sa ütlesid 50 euro

Koroonaaja lisaeelarve oli igati mõistetav selle poolest, et koroona ja sulgemise aeg tuli üle elada, lisaks tuli meditsiinikulusid maksta. See oli loomulik kriisihaldus, panna raha juurde.

See oli väga efektiivne kriisihaldus selle koha pealt. Koroona puhul võib öelda, et väga palju üsna otseses mõttes varastati, raha läks suvaliselt ja jutuga, et küll see raha kuhugi ikka läheb. Pärast selgus, et omadele läks väga palju. Need olid toonase rahandusministri sõnad, et kuhugi see raha ikka läheb.Selle Selle kriisi mõte on julgeolek, meil on julgeolekukriis. See ei peaks olema koht, kus iga erakond paneb oma plaadi mängima. Jube kahju on muidugi, et sotsid peavad rääkima sellest, et kui me tegeleme julgeolekuga, siis me ei tegele oma inimestega, me tegeleme kellegi teisega. Ja siis nad pakuvad kokkuvõttes välja lahendusi, mis tegelikult süvendavad seda probleemi, mille nimi on inflatsioon ja mis on osa julgeolekukriisist. Jah, inflatsioon on kõige otsesemalt [sellest] tingitud ja teiseks muidugi laiutamisest laiutamisest riigi kuludega, mis on toimunud viis aastat, laiutamisest selle rahaga, mis vabanes pensionisambast. On ka sisenõudluse probleemid, mis inflatsiooni kütavad, aga eelkõige räägime praegu julgeolekukriisist. Kuulates eelmist rahandusministrit, siis tema idee oli ju PPP. Kõigepealt ta laseb laiali peibutusraketid, mis peaksid kõrvale juhtima täppisrelvad, ja siis oma vana veneaegse helikopteriga loodab pääseda. Ei, see loba,

alati teinud vahet, millises kriisis kuidas käituda. Masu ajal, nagu ma ütlesin, oli vaja õhku välja lasta ja koroonakriisis oli vaja raha juurde panna. Kuna reservid olid juba juba eelmiste valitsuste poolt ära söödud, tuli laenu võtta. Me ei ole seda kritiseerinud põhimõtteliselt. Me oleme küll öelnud, et laen peab olema vaoshoitud ja tuleb tagasi maksta, aga mitte seda, et laenu võtta ei tohi. See on vale. Aga noh, see on Martin Helme ja selline ta on.

Ekspertiis tuleb kasutusele võtta. See on jälle Putin, see on jälle Nõukogude Liit, kus eksperte ei kasutata. Kui me [vähendame] energia puhul makse, siis me suurendame nõudlust. Aga energiahindade probleem on ju selles, et pakkumine jääb nõudlusele juba niigi alla. Sedakaudu energia subsideerimine on vale poliitika.Tuleb teha kahte asja. Esiteks tuleb leida üles suurimad abivajajad ja neid toetada ning teiseks tuleb investeerida.

hindade ja energiakriisiga tegelema investeerimise [kaudu] ja sotsiaalprobleemidega sotsiaalpoliitika kaudu, mitte hinnaregulatsiooni kaudu, mis teeb asja veel hullemaks.Loomulikult on kurb, kui julgeolekueelarves ei ole palju otseselt relvastusele, aga ka see vastus on ju antud. Esiteks, 380 miljonit eurot, mis jaanuaris käiku anti, oli väga-väga õigeaegne selles mõttes, et tolleks hetkeks sai hanked käima lükata

meie vastus saaks olema kiire ja hävitav. Me oleme lihtsalt nii palju üle, et me ei pea tegema meeleheiteotsuseid. Selles mõttes on see eelarve ikkagi üsna heas konditsioonis, üsna hea fookusega. Kahju, et ta nii suur on, aga kahju on

Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Sellega on meie esimene päevakorrapunkt käsitletud. Head ametikaaslased, ma võtan nüüd juhataja vaheaja 20 minutit.V a h

Esimene Riigikogu täiendav istung toimub 4. mail 30 minutit pärast korralise istungi lõppu ehk sel kolmapäeval 30 minutit peale istungi lõppu. Loodame, et me suudame päevakorda pandud neli punkti ära menetleda. Need on riigieelarvega seotud eelnõud koos riigi lisaeelarvega.

päevakorras on neli punkti. Esimene punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Teine punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse Kolmandaks, Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu.

teine. See on Riigikogu liikmete Riina Sikkuti, Helmen Küti, Eduard Odinetsi, Lauri Läänemetsa, Ivari Padari, Raimond Kaljulaidi ja Kalvi Kõva esitatud arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal. Palun siia arupärijate esindaja Riina Sikkuti. Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid ja peaminister! Tõesti, pea kuu aega tagasi küsisime peaministri käest selle kohta, kuidas kuidas ühiskonda sõja ajal juhtida. See puudutab nii strateegilist kommunikatsiooni, täiendavate kulude tegemist kui ka seda tööd, mida meie siin Riigikogus igapäevaselt teeme, ehk eelnõude menetlemist. Ja tõesti, nii nagu peaminister lisaeelarvet üle andes selgitas, on eestlaste reaktsioon olnud ikkagi üllatav, üllatavalt positiivne ja toetav, näiteks sõjapõgenike vastuvõtmisel.

eelnõudega, mis sisaldavad nii kriisifookusega asju kui ka hoopis laiemat mõju ja pikemat plaani silmas pidades tehtud otsuseid. Küsimus on, et kui soovitakse kiiret menetlust, siis kas maksab neid kahte asja ühte eelnõusse panna või see pigem tsementeerib neid lõhesid, mis meil niikuinii on. Teiseks küsime erakondadevahelise konsensuse otsimise kohta. Ka eriolukorra ajal, koroonakriisis

mida Eesti inimesed peavad teadma? Mida neilt oodatakse? Millist pingutust ühiskonna jaoks tähendab sõjapõgenike majutamine, neile avalike teenuste, hariduse võimaldamine?

Isegi kui kommenteerimine keelati teatud portaalides koroonateemade puhul, siis vabalt lugeda neid [artikleid] ikkagi ei saanud. Ja nüüd

Palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Austatud Riigikogu juhataja! Head Riigikogu liikmed! Head arupärijad!

"Kui me seame Eesti pikaajalisi põhimõttelisi suundi, siis on parlamentaarne debatt väga oluline, on vaja mõjuanalüüse, tuleb järgida menetluskorda ja leida Eesti jaoks pikaajaliselt sobiv lahendus. Selline menetlus ja alternatiivide kaalumine võtab loomulikult aega. Kriisiolukorras saab riigikogus kiiresti ja üksmeelselt otsuseid teha, nagu oli võimalik eriolukorras ja lisaeelarve vastuvõtmisel. Praeguses julgeolekukriisis tulevad valitsuselt järjest eelnõud, näiteks välismaalaste seaduse muutmiseks ja karistusseadustiku muutmiseks, kus sõjapõgenike tööle asumise või agressori sümboolika kasutamise teemade kõrval on sisserände põhimõtete põhimõtete ja vaenukõne reguleerimise muudatused. On ette teada, et need on riigikogus vastuolusid tekitavad teemad, mille puhul kiiret menetlust ei saa eeldada. Miks seob valitsus järjepidevalt julgeolekukriisis vajalikud muudatused ja muud varem plaanitud konfliktsed asjad ühte eelnõusse? Kas Te valitsusjuhina ei näe, et niimoodi venib kriisimurede lahendamine ning tsementeeritakse lõhet seniste eriarvamuste puhul?"Esiteks ma olen küsijatega selles osas täiesti nõus, et poliitiline ühiskonna lõhestamine, mis toimub, ei

parlament otsustas, et sõjasümbolid avalikus ruumis on oht turvalisusele isegi siis, kui need otseselt kedagi ei kahjusta. Tegelikult see on samuti nagu vaenukõne – see on vaenukõne, aga lihtsalt väga palju kitsamas vormis.

Teatud grupid tahavad tekitada sellist tunnet, et kõikides meie muredes on süüdi põgenikud. See on

blokeerib sõjaajal kogu Riigikogu töö ja mitte ainult sõjaajal, vaid ka rahuajal. Tehakse obstruktsiooni lihtsalt obstruktsiooni pärast. Kui meie olime opositsioonis, siis me kasutasime obstruktsiooni kahel korral.

ei ole varasemalt toimunud ja minu arvates on see suur probleem. Kas lahendus on see, et me mitte ühegi sellise eelnõuga, mis sellele seltskonnale ei meeldi, siia

"Putinile muidugi sobib, kui me omavahel vaidleme põgenike vastuvõtmise ja 9. mai tähistamise üle. Aga Eesti huvides on erakondadeülene koostöö ja sõja ajal tuleks pingutada koostööformaadi loomise nimel. Kuidas toimub praegu riigikogu erakondade vahel konsensuse otsimine kriisieelnõude menetlemiseks? Kas näete vajadust suuremaks erakondadeüleseks koostööks?" Jah, nagu ma ütlesin, Eesti Vabariigi julgeoleku huvides on kindlasti see, et Riigikogus ei oleks mingit pahatahtlikku obstruktsiooni ja

väga keeruline leida. Aga see ei tähenda, et seda ei peaks püüdma leida. Seda peame igal juhul tegema, sest need otsused puudutavad kogu ühiskonda laiemalt ja mitte ainult praegu, vaid ka pikemas Kolmas küsimus: "Sõjapõgenike koju tagasi pöördumise võimaluse tekkimine ei ole seotud sellega, kas me oleme väsinud aitamast või milline on abistajate entusiasm. Praegune ühtsus ja abivalmidus ei pruugi püsida, sest arusaadavalt tähendab suur sõjapõgenike hulk Eestis täiendavaid kulusid, kellelegi rohkem tööd, koolis või töökeskkonnas pingeid ja konflikte. Solidaarsust tuleb ühiskonnas teadlikkult luua. Oht me rahvusriigile tuleb endiselt idapiiri tagant, mitte koos saabuvate põgenikega. Kas ja millised on valitsuse plaanid strateegilise kommunikatsiooni jaoks, et ühiskonnas luua arusaam, miks me sõjapõgenikke aitame, mida see me ühiskonna jaoks tähendab ja mida oodatakse kodanikelt järgmiste kuude jooksul?" Ma olen absoluutselt nõus, et järgmiste kuude jooksul võib see entusiasm ja heasoovlikkus raugeda, sest täpselt nii ongi, et sellega tuleb kaasa pingeid, sellega tuleb kaasa täiendavat tööd. Me

tehtud avaliku arvamuse uuring aprilli keskel näitas, et toetus sõjapõgenike vastuvõtmisele on aeglases kasvutrendis, kogu ühiskonnast 77% toetas põgenike vastuvõtmist. Märtsi keskel oli see 79%,

meie oht on endiselt idapiiri tagant tulev ja sellest on vaja kogu aeg rääkida. Samuti tuleb rääkida seda, et siin asuvad venekeelsed elanikud ei ole meie vaenlased. Isegi kui meil on erinev minevik,

lihtsamaks. Sõjapõgenike puhul eks järgnevaid kuid täidavad need tegevused, kuidas sõjapõgenikke võimalikult sujuvalt ja probleemivabalt Eesti ühiskonna liikmeks võtta.

Oluline on see, et me ikkagi vaataksime, et nii sõjapõgenikud kui ka meie oma elanikud saaksid sotsiaalteenuseid, lapsed haridust, keeleõpet ja kõike ja meie oma inimesed kuidagi ei kannataks selle läbi. Neljas küsimus: "Sõja osa on ka aktiivsed infooperatsioonid ja valeinfo levitamine. Faktikontroll ja valeinfo ümberlükkamine toimub mitmes väljaandes ja portaalis. Nii nagu koroonakriisis, siis on arusaadavalt julgeolekukriisis esile kerkinud uued

Me oleme valitsusena toetanud nii rahvusringhäälingu kui ka erameedia inglis‑ ja venekeelse sisu kvaliteedi tõstmist just sellepärast, et sisu jõuaks kõigini. Oleme toetanud ka valeinfo, faktikontrolli ja infomõjutuste teemadega tegelevaid algatusi. Lisaeelarve eelnõus on ette nähtud ajakirjandusväljaannetele madalama käibemaksumäära kehtestamine, mis peaks aitama erameedial hoida ühiskonna jaoks olulised uudised internetis avatuna. Aga loomulikult on meil tegemist eraettevõtjatega ja valitsus selliseid reegleid ju otseselt teinud ei ole. See See peaks olema tegelikult ka eraettevõtjate eesmärk, et õige info kõigini jõuaks, aga me teame, et see alati ei pruugi olla nii, vaid huvi võib olla ka saada saada lihtsalt palju tarbijaid. Aga meedia ise on valeinfost ja selle levikust senisest rohkem rääkimas kui varasemalt, nii era‑ kui ka avalikes kanalites. Ma arvan, et see on positiivne areng.

et ajakirjandusväljaanded ka ise mõistavad, et on kõigi huvides, et aus ja tõene informatsioon oleks kõigile kättesaadav. Aitäh! Hea peaminister, teile on ka täpsustavaid küsimusi. Kalvi Kõva alustab, palun!

kogunemiskohtadesse. Paljud omavalitsused kasutavad ära oma tühje hooneid, et nendele rakendust leida, saades riigi poolt mingisugustki raha. Aga nende peredega, kes on pakkunud tasuta

Ma olen täiesti nõus, et tegelikult on sümboli lehvitamine samasugune vaenukõne nagu suuline kõne, ja kui me ühte karistame, siis peaks ka teist karistama. Oma vastuses selgitasite, et obstruktsioonile ei pea lihtsalt alla andma, selle ees taanduma, leppima kõigega, mida obstruktsiooniga ähvardajad soovivad. Ma olen sellega täiesti nõus. Sotsiaaldemokraatlik Erakond on tegelikult olnud väga kriitiline ka selles osas, et perekonnaseaduse ja vanemahüvitise seaduse, nüüd ka toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse kohta esitatakse 300–400 muudatusettepanekut ja kohe kaovad viited registreeritud elukaaslastele ja kõik sellised asjad, mis võivad punase rätikuna tunduda. See on täpselt see taandumine, millest te räägite, ja see toimub see toimub siin majas mitmete eelnõude puhul. Mul oleks väga hea meel, kui te oma ministritele ütleksite, et (Juhataja helistab kella.) siin saalis me oleme valmis selle ööistungi tegema ja need muudatusettepanekud ära menetlema ja tegelikult ei tohiks obstruktsiooni ees taanduda. Aitäh,

protseduuridest. Ei ole minu asi seda öelda. Loomulikult, mina olen endiselt seda meelt, et sellised võitlused tuleks vastu võtta ja seista selle eest, mis on õige. Eduard Odinets, palun! Aitäh! Hea peaminister! Ma küsin samal teemal, aga teise nurga alt. Te olete praegu korduvalt rõhutanud, et püüate otsida kompromisse, teha koostööd erinevate poliitiliste jõududega,

see Ukraina tööliste teema täiesti eraldi seaduseelnõuna siia sisse tuua ja seda kiiresti menetleda. Teil oli võimalik siduda see teema umbusaldusavaldusega valitsusele või peaministrile. Teil olid need teised hoovad, kuidas seda asja teha, mitte sõita lihtsalt üle. Ja praegu, kui president on selle tagasi lükanud, te jälle sõidate üle. Te ütlete, et saadate selle muutmata kujul parlamendi suurde saali tagasi. Miks te ise provotseerite sellist opositsiooni teatud jõudude käitumist oma käitumisega? Aitäh! Kuidas see provokatsioon on? Täitsa huvitav! [Hoopis] usaldusega sidumine on ülesõitmine, täielik ülesõitmine igasugusest debatist, muudatusettepanekutest, kõigest. See on ülesõitmine. Aga seda tuleb teha, kui obstruktsioon on ebamõistlik ja olulised asjad lihtsalt seisavad selle taga. See See on pigem erandlik meede just sellepärast, et kui seda kogu aeg kasutada, siis võimalust debatti pidada üldse ei olegi. Nii et ma ma ei oska teie etteheitele kuidagi vastata. Kuidas see provokatsioon on, kui toetame seda, mille oleme välja käinud? Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! selle debatipidamisega väga nõus. Võib-olla lihtsalt järgmiseks korraks mõtlemiseks, et debatile aitab väga palju kaasa see, et kui austatud peaminister tuleb parlamendi ette ja teeb poliitilise avalduse lisaeelarve teemal, mis on väga oluline asi, siis meil oleks võimalik ka küsimusi esitada ja debatti pidada.

Kõikide teiste poliitiliste avalduste puhul olen ma alati küsimusi lubanud. Ja ma olen väga nõus, et debatt peab olema.Nüüd inimeste toimetulekust. Tõesti, hinnatõus on see, mis kõigile muret teeb. Arusaadavalt, nagu ma ütlesin ka oma kõnes, me panime selle lisaeelarve kokku lühikese ajaga ja

muresid. Hinnatõusuga ongi väga keeruline maadelda, sest meil tegelikult saavad kokku kaks asja: ühelt poolt kõrge inflatsioon ja teiselt poolt tõenäoliselt majanduslangus, mis tuleb koos sõja mõjudega. See on kõige hullem kombo. Kui sul on kõrge inflatsioon, siis selle jaoks on kaks tööriista: üks on see, et sa kärbid eelarvet, ei kuumenda majandust üle, ja teine on see, et sa tõstad intressimäärasid. Kui aga kokku saavad majanduslangus ja kõrge inflatsioon, siis ei saa neidsamu tööriistu kasutada. Seetõttu on

kui hinnad tõusevad. Siiamaani on see nii olnud. Nüüd, esimene aasta see tõenäoliselt nii ei ole, sellepärast et palju väga halbu faktoreid langeb kokku. Aga jah, selle lisaeelarvega me paraku kogu maailma probleeme lahendada

piiratud, osalise töövõimega või täiesti töövõimetutele inimestele, siis te ei osanud vastata. Kas te nüüd oskate öelda, kas see on ainult vanaduspensionäridele ja lastele või on see ka piiratud töövõimega ja täielikult töövõime kaotanud inimestele? Aitäh! See peaks laienema kõigile. Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! ERR‑is oli 23. aprillil uudis, kuidas riik kaardistab sõjapõgenike tarbeks tühjana seisvaid maju ja kortereid. Ehk siis need, kes pole oma korterit või maja pikka aega kasutanud, võivad saada riigilt kõne palvega see sõjapõgenikele välja üürida. Riik otsib kantsler Mändmaa sõnul eluruume pidevalt juurde. Muu hulgas on Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium kaardistanud ära 26 000 niisugust maja ja korterit, mille elektriarved viitavad, et tõenäoliselt neid pidevalt ei kasutata. Kas ma sain õigesti aru, et riik on 26 000 Eesti inimese suhtes rakendanud ebaseaduslikku jälitustegevust, nuhkinud nende elukondlike harjumuste järele? Kes on elektrifirmadele andnud selle õiguse? Kuidas on Sotsiaalministeerium saanud kätte need väga personaalsed andmed? See on eraomandi puutumatuse küsimus. Põhiseadus sätestab, et eraomand on puutumatu. Elektritarbimise leping on kõigele lisaks ka konfidentsiaalne kahe osapoole vaheline leping.

Solidaarsusest sõja ajal – suurepärane pealkiri. Aga kuidas lugupeetud peaminister kommenteerib seda, et me oleme kõik Venemaa naaberriigid, aga kui vaadata, kui palju

Kus see solidaarsus siin on? Meie ja Läti vahe jõukuse koha pealt ei ole seitsmeteistkordne. On see solidaarsus või on see mingisugune soleerimine teie juhitava valitsuse puhul? Aitäh! Iga riik teeb oma otsused ise, iga riigi valitsus otsustab ise, kuidas nad Ukrainat aitavad ja kui palju nad saavad Ukrainat aidata. Meie oleme otsustanud Ukrainat aidata nii palju, kui vähegi võimalik, sest on meie enda kaitse küsimus,

lugupeetud istungi juhataja! Austatud valitseja! Mul on küsimus sellisest aspektist, et teatavasti meie loobume Venemaa gaasist ja selleks, et see sõda ei saaks jätkuda. Aga kuidas te suhtute sellisesse informatsiooni, et meie siin pingutame igatpidi, aga Ukrainast jooksevad läbi gaasitorud? Kas Kas Ukraina kasutab seda gaasi või on ta analoogselt meiega loobunud nendest gaasitarnetest, et mitte rahastada Vene sõjamasinat? Mul on palve, et selleks, et te ei jääks rumalasse olukorda, vastake siis, kui te täpselt teate. Aitäh,

See, mida riik teeb – riik kohtleb kõiki täpselt võrdselt. Meil on ajutise kaitse saanud inimesed, kellel on vastavalt Euroopa reeglitele õigus saada neid toetusi, mida nad saavad. Need asjad, millele teie viitate – kohalikud omavalitsused otsustavad lasteaia kohatasu üle ja selle üle, kui palju neid kohti on ja kes sinna saavad. Samamoodi eraettevõtjad, kes pakuvad teenuseid, otsustavad, milliseid hindu nad küsivad.

ma saan aru, et see tekitas teis väga tugevaid tundeid, et te hakkate karjuma kohapealt, aga ma siis lõpetan. Kert hinnangut andma. Tänan võimaluse eest! Palun istungi juhatajal tuletada peaministrile meelde, et tema on tulnud siia arupärimisele vastama, mitte siit puldist kellelegi moraali lugema või sõnu suhu panema või hakkama psühholoogilist hinnangut andma. Kõik andma. Kõik juhatajad läbi aegade on siin öelnud, et küsija küsib ja vastaja vastab. See, milline küsimus küsitakse, ja see, milline vastus antakse, on täpselt iga küsija ja vastaja enda

elektritarbimise andmed 26 000 majapidamise kohta, [nende kohta,] kes väidetavalt just nagu ei kasuta sihipäraselt ja kogu aeg oma korterit või maja või muud elamispinda? Kes on andnud loa niisuguse jälitustegevuse tegemiseks? Kust on niisugused andmed võetud ja mida kavatsetakse nendega pikemas perspektiivis teha? Aitäh! Ma eeldan, et need andmed pärinevad elektritootjatelt, kes elektrit müüvad. Aitäh! Hea peaminister, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised ja kõigepealt saab sõna arupärijate nimel Riina Sikkut. Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid ja peaminister! Ma tunnistan, et küsimused olid pikad ja põhjalikud. Oleks oodanud ka sama põhjalikke vastuseid. Omalt poolt ma tänan ja saan aru, et valitsus kahtlemata pingutab. Pingutab ka lisaeelarvega praeguses julgeolekuolukorras, et meie kaitsevõimet parandada ja põgenikega toime tulla.Samas see, mis puudutab Riigikogu tööd ja obstruktsioonile allumist – me näeme, et tegelikult ministrid on nõus nende muudatustega, mis tehakse eelnõudesse, mille kohta üks erakond on esitanud 300–400 ettepanekut. Minister mitte ainult ei ole komisjoni istungil nõus muudatusettepanekuga, vaid ta ka avalikult ajakirjanduses selgitab, miks selle tegemine oli mõistlik.

Teiseks see, mis puudutab erakondadeülest koostööd. Jah, ma tean, et see on raske, aga

Sõjapõgenike teema – see kolmas küsimus strateegilise kommunikatsiooni kohta, et ühiskonnas oleks arusaam, miks me põgenikke aitame, kuidas me neid aitame ja mida see ühiskonna jaoks tähendab. Ka siin saalis esitatud küsimused peegeldavad, et seda teadmist ei ole.

aeg eelarvest väga vähe raha eraldatud ja mahajäämus on suur, ka kohalike inimeste rahulolematus on suur, siis on arusaadav, et kriisi ajal see nõrkus võimendub. Tekib mure majutuskohtade leidmisega ja sellega, kui põgenike suhtes ollakse kuskil helde. Arusaadavalt tekitab see pahameelt ja seda ongi vaja selgitada. Seda on vaja korduvalt selgitada, sealhulgas kinnitada, et ka kõik Eesti inimesed saavad enda jaoks vajalikke teenuseid ja nende ligipääs ei halvene, ja selgitada, millised on need sammud, mida valitsus teeb, et seda tagada.

meediaväljaannete südametunnistuse peale, et proovige sõja ajal vastu tulla. Võib-olla tõesti mõni tuleb vastu. Aga ma arvan, et meil on ühiskonnana ühine huvi seal taga niivõrd suur, et võib-olla seda saab lahendada ka kompensatsiooniga. Aitäh!

Ma vaatasin fraktsiooni suurelt ekraanilt seda, mis siin saalis toimub, ja vanamees, nagu ma olen ... Muide, aitäh, liberaalid, selle kahe nädala taguse mõnitamise eest, kuidas ma olen vanamees ja kuidas ma enam voodis hakkama ei saa ja nii edasi. Mõni Mõni pani siin lausa venekeelsete kirjadega plakati välja. Suur aitäh teile! Näitasite, kui sallivad te olete, kui mõistvad te olete, kui arusaajad te olete, kui sisulist diskussiooni pidada oskavad te olete. No lihtsalt suurepärane!

viksilt ja viisakalt küsivad igasuguseid toredaid küsimusi ja pioneerijuht reipalt vastab neile, kui tore on Lenin, kui hea on valitsus ja kui pahad on kapitalistid. Kui neid kuramuse kapitaliste ees ei oleks, siis meil oleks kommunism ja siis meil oleks hästi. Aga näe, obstruktsiooni tahavad teha ja see on lihtsalt enneolematu. Muide, enneolematu on ka see, et Riigikogu täna hääletab seaduse rikkumise poolt. See on enneolematu! Sellist asja ei ole siin varasemate koosseisude ajal olnud. Ja see on Kaja Kallase ehk minu‑valitsuse suurepärase teerullitaktika tulemus. See on banaanivabariik kõige ehedamal kujul.Aga tuleme arupärimise juurde. Pioneerikoondus sai läbi, kui meie tulime saali ja hakkasime sisulisi küsimusi esitama. Ja siis kohe tuli välja, et meile tuleb moraali lugeda, meid tuleb paika panna, meile tuleb selgeks teha, kui halvad me oleme, kui rumalad me oleme, kuidas me ei saa aru, mis asi on solidaarsus. Inimesed tulevad sõjast, nad on kõik kaotanud. Jah, me saame sellest aru. Me saame sellest aru! Aga me saame aru ka sellest, et et Eesti on väike riigike ja Eesti inimesed elavad vaeselt. Mul oli laupäeval kohtumine rahvaga. Teate, mul olid vahepeal pisarad kurgus. See, kui vaeselt elavad inimesed ja kuidas pensionärid lõikavad nööriga leiba sõna otseses mõttes, on masendav. See on lihtsalt kohutav! Ja siis tullakse siia lisaeelarvega ja virutatakse 250 miljonit või palju seal oli, 270 miljonit, no ega ei olegi suurt vahet, ülemäära suureks paisutatud sõjapõgenike kontingendile. Ülemäära suureks paisutatud! Eesti ei ole võimeline võtma vastu nii palju inimesi. Eesti ei ole võimeline tagama võrdselt, solidaarselt – teema on ju solidaarsus – oma inimestele ja sõjapõgenikele kõike seda, mida on nii oma inimestel kui ka sõjapõgenikel vaja. Ma ei vaena sõjapõgenikke. Ma ei vaena kedagi. Ma ei ole putinist. Ma arvan, et siin saalis olen mina see üks inimene, kes tunneb Venemaad peaaegu kõige paremini – nii ajaloolasena kui ka Nõukogude armee kogemust ja Venemaal teenimise kogemust omavana. Ma arvan, et ma tunnen Venemaad, ma tunnen vene inimest, ma tean, mis riik on Venemaa. Ma tean, mis riik oli Nõukogude Liit. Mul ei ole mingeid illusioone selles suhtes. Mitte mingeid! Aga ujutada Eesti vastutustundetult üle meile üle jõu käiva hulga inimestega on kuritegu eesti rahva vastu. Ma täiesti selgelt ja ühemõtteliselt deklareerin praegu: igasugune sõjapõgenike maaletoomine tuleb päevapealt lõpetada. Meie mõõt on täis. Kui me tahame neile tagada kvaliteetseid teenuseid minutit lisaaega! Palun, kolm minutit lisaaega! ... mis oleksid samaväärsed ka meie oma inimeste jaoks, siis tuleb see päevapealt lõpetada.Veel üks väga oluline teema. Ukrainlased võitlevad ka meie eest, see on meile kõigile selge. Aga meie laseme üle Vene piiri tulla sadadel, tuhandetel – paneme koma vahele, muidu on jälle "sadadel tuhandetel", nagu te, liberaalid, oma,

Ameerika Ühendriigid muide ei tee seda. Ameerika Ühendriigid on keeldunud vastu võtmast Ida‑Ukrainast pärit Ukraina kodanikke julgeolekukaalutlustel. Ameerika Ühendriigid on muidugi tühine väike riigikene olematu sõjaväega, mitte nii nagu Eesti, mis on suur ja võimas, maailmas asju otsustav riik. Aga meie laseme tulla siia inimestel, kelle tausta me ei tea, kelle eesmärke me ei tea, kelle manipuleeritavust me ei tea – tuhandete kaupa. Miks? ei tea, miks Reformierakond on aastakümneid takistanud Eesti julgeoleku parandamist, miks meil Kaitseväe arendamine on kogu aeg nagu mingi kännu taga kinni. Nüüd räägitakse sellest, kuidas, oi kui palju me neile raha andsime. Aga seda, mille peale see raha läheb, me veel ei tea. Tibusid loetakse sügisel. Sõjapõgenike teema on niivõrd tõsine teema, et

Solidaarsusega lõpetades: kui me ei pane siin piiri ette, siis meil see solidaarsus sõjapõgenike vastuvõtmisega ühel hetkel puruneb. Meil tekib kolmnurkne, vastuoludest terav ja mürgitatud ühiskond. Ühelt poolt [on meil] need inimesed, kes on siin olnud juba nõukogude ajast alates ja kellest paljud on naturaliseerunud, ära teinud eesti keele eksami, taotlenud kodakondsust või halli passi. Siis on [meil need] uued, kellele antakse kõikvõimalikke privileege, niinimetatud ukrainlased, kellest vähemalt 80% on venelased. Ja siis on eestlased, kes peavad kõik selle kinni maksma. See on mürgitatud kolmnurk, mis ei saa lõppeda üleüldise solidaarse üksteise armastusega. Mul on muidugi kahtlus, et praegune valitsus keeldub seda reaalsust tunnistamast, aga ma juhin sellele siit puldist tähelepanu. Meil on solidaarset ühiskonda vaja ja see tee, mille praegune valitsus on valinud, ei vii meid solidaarse ühiskonnamudeli juurde. Aitäh!

Hea juhataja! Lugupeetud valitseja! Minu kõne mõte on umbes samasugune nagu Mardil, aga

lätlased on 17. kohal maailma riikide seas, leedukad kolmandal kohal. Samas Venemaa on meie ühine naaber. Kui üks poiss on ülipüüdlik kurja poisi kõrval ja naaber on tagasihoidlik, ei ärple ja nii edasi, mis te arvate, mida see suur ja paha poiss võib mõelda? Aga see selleks. Jah, Kaja Kallas ütles, et me oleme andnud kõik, mis võimalik. Aga lätlased ja leedulased, eriti lätlased, ei ole andnud. Vastupidi, nad on tagasihoidlikud olnud. Mäletate, kuidas Saksamaa kaitseminister veel mõni aeg tagasi ütles, et endalgi pole. Aga mis on Saksamaa ja mis on Eesti? Aga see selleks. Praeguse eelarve järgi on meil jaanipäevaks 50 000 sõjapõgenikku. 50 000!

sotsiaaltoetusteks 36 miljonit. Väga huvitav on toimetulekutoetus kohalikele omavalitsustele: 21 834 leibkonnale kokku 28,57 miljonit, seejuures 10 275‑le Ukraina leibkonnale 22,24 miljonit ja 11 559‑le Eesti leibkonnale 6,34 miljonit.

ettepanekutele: 1,2 miljonilt 360 medõe koolitamiseks või 4 miljonit päästjate miinimumpalga peale saamiseks või laste huviharidusele ja nii edasi. Polnud raha, polnud pappi. Nüüd lendab pappi küll. Vaatame, mis on lennanud – on sõjaliselt 280 miljonit kaitseministri tänahommikuste

Nii et ma ei näe siin hästi solidaarsust. Aidata tuleb, aga ei tohi unustada ära ka oma rahvast. Ja see teeb mulle ja mitte ainult mulle muret. Saarimaa siseminister Klaus Bouillon ütles 22. märtsil on miljon elanikku –, et meie mõõt on täis. Nende mõõt on täis! Aga mõõt oli täis selle järgi, et kuni 21. märtsini tuli nende

siseminister Bouillon ütles, et meie mõõt on täis. Sellest on juba hulk aega möödas.Nii et tegelikult peaks selle abistamise juures küsima endalt, millal meie mõõt täis on. Kas me tõesti abistame ennast sandiks, oma inimesi nii‑öelda tõrjudes? Aga muidugi kõigest sellest me saame aru alles hiljem, praegu on liiga vara veel. Riigikontroll praegu veel ei tegutse, aga õige varsti tulevad need raportid. Jah, tõesti, Kieli Maailmamajanduse Instituudi raport on juba esimese sõjakuu [kohta] valmis, kiiresti, ja on valmis veel mõned raportid, millest ei jõua siin rääkida. Need on rahvusvahelised raportid.Aga mis mõju avaldab see suur, maailmarekordi tasemel abistamine Eesti enda rahvale ja Eesti riigile ja eelkõige Eestile kui rahvusriigile? See on kõige olulisem. Jah, tulevad ukrainlased, aga enamik neist on käinud vene koolis.

Nii et solidaarsus on tore asi ja aitäh arupärijatele sotsiaaldemokraatidele selle sõnastamise eest, aga mina siin solidaarsust kuidagi ei näe. Kuigi see võiks olla. Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Lugupeetud kolleegid!

ja mida me kuulsime ka täna lisaeelarve kommentaarides Martin Helme suust: kõik ukrainlased, kes siia on tulnud, on pahad, kaabakad ja pätid. Seda on päris piinlik kuulata. kuulata. Kui tavaliselt on ikka niimoodi, et Eesti riik sammub ees ja inimestel on võimalik järele tulla, siis see, mis puudutab ukrainlaste abistamist ja toetamist, sõjapõgenike abistamist, reeglina naiste ja laste abistamist, selles olukorras, ma ütlen, on rahvas kõndinud ees ja riik on lohisenud järel. Seda on teinud Eesti rahvas. Eesti rahvas on näidanud oma toetust neile, kes surevad meie eest, neile, kes võitlevad meie eest. Ei tehta seda niisama, vaid tehakse sellepärast, et meie tahame täpselt sellel hetkel – täpselt sellel hetkel –, kui juhtumisi kõige halvem meiega siin Eestis peaks juhtuma, et meiega käitutaks samamoodi.

Ma olen nõus, et teine pool on tegemata. Minu arvates on ebaõiglane tulla siia pulti ja rääkida sellest, et põgenikud on pahad,

Väga häbiväärne! Nemad ei ole süüdi, vaid Eesti Vabariigi valitsus on jätnud oma töö tegemata. Ukrainlased põgenevad sõja eest, nemad vajavad toetust ja abi. Aga valitsus on jätnud selle poole tegemata, et ka Eesti inimene vajab täna abi ja toetust. Lugupeetud peaminister, see oligi kõik see, mis ma enne oma küsimusega tahtsin tegelikult öelda. Kuidas on lood Eesti inimeste toetamisega selle kõrge inflatsiooni korral? Inimesed, kes satuvad raskustesse, inimesed, kes satuvad hätta, neil on probleemid ja mured. Tavaliselt just populistlikel jõududel on väga kerge nende muredega, nende inimestega manipuleerida. Me nägime Prantsusmaa presidendivalimisi.

toetusi ülikoolidele, kutsekoolidele, ei anta juurde palgaraha, ja me näeme, kuidas tegelikult toimuvad kärpimised. See mõjutab väga paljusid ja lööb väga paljusid perekondi väga valusalt. Lõppkokkuvõttes on see turvarisk, see on julgeolekurisk, sest toimetulek, ma rõhutan veel kord, toimetulek ja julgeolek on [omavahel tihedalt] seotud. parlamendis kahjuks sellised poliitilised jõud, kes kasutavad seda ära ja kasutavad väga-väga kurjalt ära ja lõppkokkuvõttes mitte nende inimeste vastu, sest selle debati fookus läheb täiesti valesse kohta. Ma kardan, et lõpuks toimub samasugune kaklus nagu alati, kuigi tegelikult me peaksime pidama debatti, kuidas neid inimesi aidata. 19%-line hindade kallinemine tähendab sisuliselt seda, et kui sa saad 100 eurot palgaraha, siis sellest 19 eurot on kadunud. See on väga suur raha. Väga suur raha! Ka pensionäride jaoks on see väga suur raha, mille elukallidus ära sööb.

Seda probleemi ei lahenda toetustega. Seda probleemi tuleb lahendada sellest otsast, et inimesed saaksid oma palgaga ära elada. Inimesed peavad saama oma pensionist ära elada, sellega toime

Minu üleskutse kõigile kolleegidele on: ärme teeme Eestit väiksemaks! Eesti ei ole väike, abitu ja jõuetu riik. Eesti suudab toetada ukrainlasi, me suudame toetada neid sõjaliselt, me suudame toetada neid siis, kui nad siia tulevad. Aga me peame suutma toetada ka oma inimesi

Tänan, hea aseesimees! Hea arupärimisele vastaja! Head arupärijad ning inimesed, kes te jälgite meid kas stenogrammi järgi Sinu Toru kaudu või siis vaatate Riigikogu kodulehte! See sõnade ühendus "sõda ja solidaarsus" – ma ei peatuks siin nii palju sõjal, vaid

Kuigi mõnes suhtes on meie solidaarsus natukene vaibunud. Olles ise Hongkongi toetusrühma esimees, tahan ma siinkohal öelda, et sel pühapäeval, kui meil on emadepäev ja kui kogu progressiivne maailm tähistab teise

asemel Hiina Rahvavabariigi keskvõimu heakskiidul moodustatud 1462‑liikmeline valijameeste kogu. Meie presidendi valijameeste kogu on kordades väiksemaks läinud, sest omavalitsuste arv läks [väiksemaks], aga noh, kujutame ette neid proportsioone.

2016. aastal oli õigus valida valimiskogu liikmeil, keda oli 247 000, aga nüüd on see tõmmatud 7800 peale.

sellisel moel valitud juhti. Siis võiks olla juba lihtsalt Hiina Rahvavabariigi juhatuse otsus, et vot see vend on meil siinkandis kunn, onju. Aga rääkida seda, et need on valimised – see ei ole

kes sõda soovib, on sõge, kes rahu loodab, on loll. Aitäh! Kalle Grünthal, Palun, kaheksa minutit! Head kolleegid! Täna on räägitud väga palju solidaarsusest sõja ajal ja

mis põhineb ühistel huvidel, eesmärkidel, normidel ja sümpaatiatel. Põhimõtteliselt viitab see ühiskonna sidemetele, mis inimesi omavahel kokku seovad.Kui Kui me vaatame seda solidaarsuse mõistet, mida Eestis rakendatakse, siis ma ütleksin niimoodi, et et solidaarsust rakendatakse siin tõesti ainult sümpaatiate alusel. Et pilt oleks arusaadav, ma toon sihukese väga triviaalse näite. Mida te arvate sellisest perepeast, kes läheb kõrtsi ja teeb seal kogu rahvale välja, aga siis tuleb koju ja omal on leivakapp tühi, lapsed näljas ja söömata? See ei ole solidaarsus, see on sümpaatia teiste inimeste suhtes, et näidata, kui hea inimene ma olen. Aga kodused probleemid ei huvita. Miks ma sellest räägin, sellest halvast näitest? Sellepärast, et seda solidaarsust jutumärkides väljendab praegune valitsus ainult Ukraina põgenike suhtes. Miks oleme jäetud meie, Eesti rahvas, siin vaeslapse ossa, kel pole kapist leiba võtta? Näiteks puudega inimeste toetused on nõks alla 300 euro ja inimesed peavad sellega hakkama saama.

omanik leidis, et kasulikum on võtta üürile Ukraina põgenikud. Talle leiti koht Mustamäe sotsiaalmajas. Ja kui ta palus

peate ise hakkama saama. Kusjuures see naine oli natuke liikumispuudega. Samas me leiame transpordi tuhandete kilomeetrite kaugusele, et tuua ära sealsed sõjapõgenikud. See näitab, et valitsuse jaoks on sümpaatsed ainult Ukraina põgenikud, mitte oma rahvas.

Kui algas sõda, siis Kaja Kallas kutsus kokku erakondade esimehed ja esitas ettepaneku, et et me ei tohiks selle sõja käigus enam puudutada kodumaised sensitiivseid teemasid, muu seas ka COVID‑i teemat ega maskikandmise teemat. Jäin mõtlema, et huvitav, mispärast selline nõudmine. Aga tasapisi koorus välja liberalistide suur plaan, mida ei ole seni õnnestunud

Eesmärk on see, et kohalike omavalitsuste [valimisel] saaksid valida kõik need isikud, kes on alaliselt Eestisse sisse kirjutatud.

Aga tagajärjed on sellised, et kui kuskil kohalikus omavalitsuses osutub valituks muukeelne rahvas, siis nemad hakkavad oma huvidest lähtuvalt vastu

inimesed. Solidaarsus, see mõiste, mida ma esialgu tutvustasin, seisneb selles, et see tugineb sümpaatiatele.

– ja ma ei saa ütlemata jätta, et ka Kaja Kallase enda profiili kuvamiseks välismeedias. Aitäh!

Ma tahan rõhutada, et valitsus ei ole siia mitte kedagi toonud. Sellist väidet ei maksa esitada. Inimesed on tulnud siia ise, inimesed on tulnud siia eri pagulasorganisatsioonide kaudu. Need inimesed põgenevad sõja eest.

kõik toimib. Nii et selles mõttes see kõik ei ole sugugi nii hull ega traagiline. See, et Eesti inimesed on

soovi lahkuda, kuigi tal võib-olla ei ole õigust sel pinnal viibida. Nii et seetõttu kõik sellised väited on [inimeste] üleskütmiseks, et tekitada vaenu Ukraina sõjapõgenike vastu, tekitada

Oleme selle arupärimise menetlemise lõpetanud ja selle punkti ammendanud. Võtame ette järgmise päevakorrapunkti, mis on kolmas: Riigikogu liikmete Raimond Kaljulaidi, Riina Sikkuti, Ivari Padari, Jaak Juske, Eduard Odinetsi, Lauri Läänemetsa ja Helmen Küti esitatud arupärimine Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele. Arupärijate esindajana palun siia Lauri Läänemetsa.

kui palju prognoosi järgi võib kogu see sõda ja selle tekitatud olukord Eesti majandust puudutada,

sõda mõjutab. See mõjutab ka meie elu siin Eestis, mõjutab töökohti, mõjutab ettevõtluse arengut, eri sektoreid erinevalt. Seetõttu me soovimegi lugupeetud rahandusministrilt teada saada järgmist. Kui suur on valitsusele teada oleva info põhjal Venemaa sõjategevuse, aga ka sanktsioonide põhjustatud majanduslik mõju Eestile?

Millised toetus- ja kompensatsioonimeetmed on valitsus ette näinud või kavatseb ette näha, et puudutatud ettevõtteid täiendavalt toetada? Me näeme, kuidas läheb praegu Eesti inimesel. Loomulikult on ülioluline, kuidas kuidas läheb ettevõtetel, sest lõppkokkuvõttes me peaksime ühiskonnas hakkama saama niimoodi, et igaüks tuleks oma palgaga toime, inimeste toimetulek ei [halveneks] ja

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head arupärijad! Lugupeetud Riigikogu liige!

kõige värskem majandusprognoos, mis pisut, nii palju kui seda praegustes oludes võimalik prognoosida on, hindab juba täpsemalt ka seda, millist mõju Venemaa alustatud uued täiemahulised rünnakud kaasa tuua võivad, ka Eesti majandusele. Nii et ma arvan, et vastamiseks on praegu rohkem alust, kui oleks olnud veel mõni aeg tagasi.Lähen nüüd küsimuste juurde. Esimene küsimus oli arupärijatel järgmine: "Kui suur on valitsusele teada oleva info põhjal Venemaa sõjategevuse, aga ka sanktsioonide poolt põhjustatud majanduslik mõju Eestile, kuidas see mõjutab tööhõivet, hindade taset ning riigi tulusid ja kulusid?"

meieni] väga keeruliselt mõõdetava üldise sõjakartuse või ebakindluse tõusu läbi. See mõjutab paraku kindlustunnet nii Eestis endas, meie enda ettevõtete kindlustunnet, mis puudutab näiteks investeerimisotsuste vastuvõtmist, aga see mõjutab paraku ka laiemat kindlustunnet Eesti suhtes seoses võimalike välisinvesteeringutega välisinvestorite poolt. konkreetsetest majandusseostest. Need on seotud sanktsioonidega, aga mitte ilmtingimata ja ainult sanktsioonidega, vaid ka ettevõtete enda soovimatusega Venemaa ja Valgevene ning Venemaa poolt okupeeritud alade ettevõtetega äri ajada. Selle tulemusel väheneb oluliselt või katkeb täielikult nende riikidega seotud idasuunaline eksport nii Eestist kui ka teistest lääneriikidest. Samamoodi on piiratud või sanktsioneeritud toodete ja teenuste import nendest piirkondadest, mis omakorda sunnib ettevõtjaid otsima uusi,

Kindlasti väärib eraldi mainimist põgenike mõju Eesti majandusele. Me oleme praeguseks vastu võtnud üle 34 000 sõja eest pakku tulnud inimese, kellest enamik on naised ja lapsed. Muidugi sõltub nende majanduslik mõju suuresti või muu hulgas sellest, kui pikaks ajaks on nad sunnitud Eestisse jääma. Me teame, et enamik neist soovib esimesel võimalusel Ukrainasse naasta. Aga paratamatult on nii, et esimese hooga kaasnevad Eesti riigile sõjapõgenikest tulenevalt täiendavad kulud, eriti arvestades seda, et tegu on umbes

Seetõttu on ka meie viimases, kõige värskemas majandusprognoosis Rahandusministeeriumi analüütikud ja prognoosijad leidnud, et põgenike mõjul võib tööpuudus esmalt tõenäoliselt kasvada, kasvada, eelkõige sõjapõgenike endi seas oleva tööpuuduse kaudu.

ka sõjapõgenike endi hulgas keskmises ja pikemas perspektiivis tööpuudus leeveneb. See tähendab omakorda, et kui me vaatame puhtalt majanduslikku mõju või mõju maksulaekumisele, siis põgenikud, kes tööd on leidnud ja tööle asuda soovivad, hakkavad riigile maksutulu tooma – kui seda olukorda puhtalt maksutulu perspektiivist vaadata.Eelmist

inimesed suure osa Eestis teenitud sissetulekust Ukrainasse, siis praegu on nad olukorras, kus nad tarbivad selle sissetuleku oma Eestisse tulnud perega koos siin ära.

See tähendab, et ettevõtted on ettevaatlikumad investeerimisotsuste tegemisel, aga ka näiteks välisturistid on ettevaatlikumad Eesti külastamisel ja ka tarbijad on ettevaatlikumad, kui nad teevad püsikaupade ostu otsuseid. See ei puuduta ainult Eestit, vaid Euroopas tervikuna on erasektori kindlustunne sõja puhkemise või, ütleme, sõja intensiivistumise järel halvenenud. Meie regioon üldiselt ei eristu kuidagi ülejäänud Euroopa trendidest, sõda mõjutab kogu Euroopat. Kõikide nende tegurite alusel on Rahandusministeerium prognoosinud, et sellel aastal me võime näha mitte ainult majanduse jahenemist, vaid 1%‑list SKT langust.

Tööpuuduse kasv on prognoositud sel aastal tõusma kuni 7,2%-ni, see tähendab, et meil on kuni 20 000 töötut rohkem, kui oleks olnud ilma sõja mõjuta. Koos lisanduvate sõjapõgenikega võib tööpuudus aasta kokkuvõttes kasvada isegi üle 8%. Kui tööpuudusest veel rääkida, siis viitan ka nendele numbritele, et sõjategevuse intensiivistumise ajaga võrreldes

Vaatan, et aeg läheb halastamatult. Teine küsimus: "Millised majandussektorid on sõjast enim puudutatud ja millise moel mõju nendele sektoritele avaldub? Kuidas see mõjutab tööhõivet antud majandussektorites?"

ning teiste riikide majandusaktiivsuse jahenemisena, mille kaudu jõuab kogumõju majandusse tervikuna. Väga konkreetseid majandussektoreid on võib-olla isegi keeruline esile tõsta, nii et seda ma ei teeks. Põgenike poolt täiendavalt tarbitavate toodete ja teenuste positiivse nõudluse mõju jõuab kindlasti jaekaubandusse, jõuab majutusteenuste pakkumisse, jõuab pikemas perspektiivis ka üüriturule. Jällegi, tööjõuturu mõjude kohta konkreetsete majandussektorite lõikes on võib‑olla raske ühest hinnangut anda, aga tõenäoline on, et

Nendest toodetest on otseselt sanktsioonidega piiratud metalliimport Venemaalt ja Valgevenest ning puidutoodete import Valgevenest. See tähendab, et kõige otsesemalt on mõjutatud ehitussektor, aga ka tööstussektor. no loomulikult toidutoorme, aga ka energia- ja kütusehindade tõus avaldab põhimõtteliselt kõikidele majandussektoritele kas otseselt või kaudselt mõju.

me ei ole eraldi sektorite kaupa prognoosinud, et millises sektoris kui mitu täiendavat töötut lisanduda võib. Viimane küsimus: "Millised toetus- ja kompensatsioonimeetmeid valitsus on ette näinud või kavandab ette näha, et puudutatuid ettevõtteid täiendavalt toetada?" Eelkõige on see tugi kindlasti seotud uute eksporditurgude otsimisel toe andmisega,

varasema olukorra juurde. See ei ole nii, see on väga põhimõtteline muutus. See tähendab, et tuleb leida alternatiivsed turud, ja selleks on riik kindlasti valmis oma tuge pakkuma.

Toon siin veel välja lisaeelarvega seotud erimärgistatud diislikütuse aktsiisi langetamise Euroopa Liidu miinimumtasemele. See on otseselt mõeldud põllumajandussektorile toeks.

Kui ettevõtetel läheb raskemaks, siis tavaliselt või tihti läheb ka inimestel raskemaks, eriti kui meil on inflatsiooniolukord ja hinnad kallinevad.

Mina aitaksin sedamoodi, sest toetustega ei ole võimalik praegu seda olukorda lahendada, [need ju] suurendaks inflatsiooni. Aga äkki te saate kirjeldada, millised on valitsuse plaanid, kuidas aidata neid inimesi niimoodi, et nad oma palgaga hakkama saaks? Aitäh!

seda fookust silmas pidades, et meil on vaja teha väga suuri täiendavaid kulutusi, mis on otseselt seotud julgeolekuga. Seetõttu neid maksumuudatusi, mis eelarvele olulist

hindade vastu võitlemine võib tunduda selline populaarne tegevus ja sageli on selle põhjal võimalik suuri pealkirju genereerida, aga selle asemel tuleks keskenduda sellele, nagu teiegi ütlete, et inimeste sissetulekud oleksid suuremad.

Mulle meeldiks, kui me vaataksime lähitulevikus, lähiajal üle praeguse süsteemi, mis sisaldab maksuküüru, mis omakorda võtab juba keskmise palga teenijatelt väga suure osa sissetulekutest, igal aastal suurema osa sissetulekutest ära. Seda tajutakse ebaõiglasena, ja õigesti tajutakse. Parlamendi toel ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et ka sotsiaaldemokraadid toetasid seda muudatust – [muutub] järgmise aasta 1. jaanuarist pensionide tulumaksustamine selliselt, et keskmine pension ei ole enam tulumaksuga maksustatav. Ma arvan, et see oli väga mõistlik esimene samm, millest alustada. Ja mida kiiremini me selle tulumaksusüsteemi kordategemisega edasi liikuda saame, seda parem. Mida kiiremini me jõuame selleni, mida te kirjeldate, et maksud ei võtaks

Eduard Odinets, palun!

kõige sellega hakkama saada, mis meie majanduses praegu toimub ja mis kõige valusamalt lööb tegelikult keskklassi inimesi, keskmist palka saavaid inimesi, kes on alati harjunud iseendaga hakkama saama, aga nüüd vastu järgmist sügist vist

maksude vähendamise kaudu rohkem raha kätte. Pensionide indekseerimise varasemaks toomine jäi mulle segaseks. Pensionide indekseerimine toimub ikkagi aprilli alguses ja see on seotud sellega, mis hetkel me saame teada eelmise aasta tarbijahinna muutuse. Ma tarbijahinna muutuse. Ma arvan, et te tegelikult pidasite silmas täiendavat pensionitõusu, mis toimub järgmise aasta jaanuaris. Sel

et just nimelt üksi elavad pensionärid on Eestis kõige suuremas vaesusriskis –, et see on oluline tugi. Sellele lisandub seesama ühekordne 50‑eurone toetus, mille suhtes te olete olnud väga kriitilised,

Me oleme teiega – ma arvan, et see oli viimati eelarve menetlemise käigus – arutanud selle üle, kas ja millal oleks võimalik tõsta toimetulekutoetuse piiri. Ma arvan, et ma mäletan päris õigesti, et ma tol korral ütlesin, et kui meil tuleb aasta käigus üle vaadata tehtavad

Aitäh! Me oleme nüüd liikunud infotunni formaadi juurde, kus algsest teemast on jõutud juba üksjagu kaugele. Aga ma arvan, et kui riigihangete seaduses on on probleem, mida te kirjeldasite, siis see tuleb üle vaadata. Konkreetselt selle teema raames, mis puudutab sõja mõju Eesti majandusele, seda [küsimust] üles tulnud ei ole. Aga

saavatele inimestele. Minu küsimus on, kas see 50 eurot, mis tuleb toetusena pensionäridele ja lastega peredele, laieneb ka osalise töövõimega või puuduva töövõimega inimestele, kes on nooremad kui vanaduspensioniiga. Aitäh! laieneb ka töövõimetuspensionäridele ja laieneb ka toitjakaotuspensioni saajatele. Neid toitjakaotuspensioni saajaid peaks olema pisut üle 5400

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! BNS on toonud välja andmed, mille [põhjal] võib öelda seda, et euroalal kiirenes aastane inflatsioon Eurostati kiirhinnangu järgi aprillis väga suurel määral. Euroala keskmine oli 7,5%, Lätil 13,2%, Leedul 16,6% ja Eestil 19%.

2021. aasta aprillversus2022. aasta aprill. Üks osa sellest on kindlasti eelmise aasta väga madal baas, aga mitte ainult. Eesti puhul on nii, et meie majandus on oluliselt energiamahukam kui väga mitmed teised euroala majandused ja see puudutab ka meie enda regiooni. Kui konkreetsetest numbritest rääkida, siis energiahindade osakaal on Eesti puhul 40% suurem võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Nii et seetõttu, nagu me teame,

Te tõite välja ka Läti ja Leedu numbrid – Läti on teine selline Euroopa Liidu riik, kelle majandus on väga energiamahukas. Läti ja Eesti on Euroopa Liidu kõige suurema energiamahukusega riigid.

et tavapärane käitumine hinnatõusu olukorras on tarbijate hulgas see, et nad korrigeerivad oma tarbimist. Me oleme näinud, et kui hinnatõus läheb väga kiireks, siis tarbitakse vähem, hakatakse reguleerima seda, mida tarbitakse. Sel korral ei ole see Me näeme, et tarbimine teeb endiselt rekordeid, püsib väga kõrgel tasemel. Selgitus sellele on seotud pensionisäästude kasutuselevõtuga ehk sellega, et teise samba raha

nende numbrite sisse, peame kindlasti ära ootama täpsema hinnangu, mis peaks tulema selle nädala lõpuks. Siis on võimalik juba täpsemalt kommenteerida ka neid osakaalusid, mida Eurostat arvesse on võtnud. Kalle Grünthalil on tekkinud protseduuriline. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tahaksin teha stenogrammi jaoks ühe olulise paranduse, kuna minu hinnangul praegu lugupeetud rahandusminister eksis, kui ta kui ta nimetas Lätit Eestiga kõige kõrgemat hinnatõusu omavaks. Ei ole niimoodi. Te nimetasite Lätit, ma väga selgelt kuulsin seda. Tegelikult on

Jaa, Kalle, seda kõike saab täpsustada läbirääkimistel. Aga hea küll. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Sõdade puhul ongi energiakaart kõige olulisem, ükskõik, kus sõda toimub. Aga ma küsin gaasi kohta.

On sellel jutul jumet? Ei ole. Kui see jutt seisnes selles, et tuleb hakata Vene gaasi poole tagasi pöörduma, siis ei ole sel Grünthalile, kes on teie selja taga, ma pean täpsustuseks ütlema, et ma mainisin Lätit küll ja ütlesin tõepoolest, et Läti koos Eestiga. Aga ma ei rääkinud mitte inflatsioonist, vaid energiamahukusest, majanduse energiamahukusest. Selles on Eesti kõige suurem ja Läti meie järel. Inflatsiooni puhul on Eesti ja Leedu praegune inflatsioon tõesti kõige kõrgem, aga minu vastus puudutas energiamahukust, mille poolest Läti ei ole meist kuigi palju paremas seisus. Jaak Juske, palun! Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Kas ma saan õigesti aru, et tänase valitsuse prioriteet on julgeolek, mitte meie oma inimeste toimetulek?

Kas tõesti valitsus ei pea oluliseks Eesti inimeste toimetuleku tagamist? Valitsus peab väga oluliseks Eesti inimeste toimetuleku tagamist. Ma arvan, et te ei mõelnud päris nii, nagu see kõlas, justkui julgeoleku tagamine ei oleks seotud Eesti inimeste toimetulekuga. Mismoodi on võimalik Eesti inimestel üldse toime tulla, kui julgeolek ei ole tagatud?

meede, väga oluline abinõu just nimelt nende inimeste toimetuleku parandamiseks, kes muidu oleksid väga suures hädas. See on asi, mida ka sotsiaaldemokraadid on toetanud, ja ma arvan, et see on väga mõistlik muudatus, mis tuleb ära teha. Ma ei pea mõistlikuks seda kuidagi kuidagi vastandada julgeolekuga, ma arvan, et see on osa sellestsamast julgeoleku tugevdamisest, ja kindlasti ei pea ma mõistlikuks seda kuidagi halvustada. See on olnud mõistlik ja vajalik muudatus. Ma loodan, et parlament seda ka toetab. Valitsus

survet ettevõtlusele ja ühiskonnale laiemalt, aga jäi ka mulje, et see sõda ei ole otseselt ühegi ettevõtlusvaldkonna või spetsiifilisemalt ettevõtete jaoks niivõrd kriitiline, et peaksite vajalikuks mingeid eraldi meetmeid rakendada. Kas ma saan õigesti aru, et Rahandusministeeriumil ei ole mingit sellist ohustsenaariumit, mis puudutaks kas teatud sektoreid või spetsiifilisi ettevõtteid, kes sõltuvad selle sõja mõjudest niimoodi, et nende

Võib-olla me oleme tervikuna majanduse mõttes mõne teise Euroopa Liidu riigiga võrreldes ses mõttes nagu tugevamatel alustel või tugevamatel jalgadel, et üldiselt on Venemaa ja Valgevene roll, kui me räägime ekspordipartneri rollist, [meie puhul]

päritolu kaupade eksport Valgevenesse ja Venemaale oli kokku umbes 300 miljonit eurot ehk umbes 1,6% Eesti kaubaekspordist. See iseloomustab See iseloomustab neid suurusjärke, millest me räägime. Impordi puhul on olukord natukene teistsugune, kuigi siin on samamoodi olnud ja on palju transiiti Eesti kaudu.

jää. Kütused omakorda moodustasid Valgevene suunast tulevast impordist üle 80% ja Venemaa suunast tulevast impordist üle 50%.Aga Aga nagu ma oma vastuses ütlesin, kuivõrd see muutus ei ole ajutine ega lühiajaline, siis kindlasti oleme me valmis ka riigi poolt pakkuma igakülgset tuge, mida on vaja uute, alternatiivsete turgude

Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Tõesti, tihti kostab seda argumentatsiooni, et teeme nüüd need tähtsad asjad ära ja tegeleme [kõigepealt] majandusega, ja siis, kui raha üle jääb, hakkame vaesuse vähendamisega tegelema. on siin natuke samamoodi, et teeme nüüd need julgeoleku- ja sõjaasjad ära ja siis võtame ette inimeste toimetuleku. Samas minu jaoks on väga keeruline näha, et näiteks palgavaesusega tegelemise saab lükata sõjajärgsesse aega, sest kui inimene tuleb oma teenitava rahaga toime, ta tunneb ennast väärika ühiskonnaliikmena, ta on rahulolev, siis ta tegelikult suhtub paremini ka oma riiki ja seda pinnast, kuhu istutada sõjapõgenikevastasust või Putini-meelsust, on palju vähem. vähem. Tegelikult on meie inimeste toimetulek ka omamoodi julgeolekugarantii. Kas te seda tüüpi loogikat toetate ja kas seetõttu see proportsioon, mis läheb toimetuleku tagamiseks, ei peaks lisaeelarves suurem olema? Aitäh,

Jällegi viitan korraks eelmise arupärimise kirglikule arutelule ja tulen tagasi selle juurde, et on on üks osa poliitikuid, kes väga kirglikult kritiseerib seda, et nendesamade sõjapõgenike majutamiseks on ette nähtud esialgne tugi riigi poolt. [Küsitakse,] kuhu see raha läheb. See raha läheb

kõik on omavahel seotud ja see tähendab, et panustades julgeolekusse, ka elanikkonnakaitsesse, ei tee me mitte midagi muud, kui panustame täpselt samamoodi ka toimetulekusse. See peabki nii olema. Muidugi

Olen sunnitud teid pisut korrigeerima, sest mitte sugugi ei ole nii, et valdav osa Eestisse jäänud sõjapõgenikest on riigi poolt toetatud majutusteenuse tarbijad või vajavad seda.

See tähendab, et absoluutne enamik neist on tegelikult leidnud juba kas Eestis varasemalt ees olnud sugulaste, perede, samuti näiteks tööandjate kaudu või siis päris ise, omal käel

on kindlasti oluline roll omavalitsustel, kellega koos Sotsiaalministeerium praegu tublisti toimetab. Omavalitsused jällegi ja mitte ilmtingimata ise ei pea omavalitsustele kuuluvat pinda välja rentima,

Nii et jah, omavalitsustega koostöös seda järge peetakse ja plaani tehakse. Hetkel on tõesti nii, et tuleb öelda suur tänu kõigile nendele, kes on juba appi tulnud ja aidanud – ilma, et riik peaks kuidagi seal vahel toimetama

lisaks vahetutele ja otseselt seotud majandussidemetele jõuab see mõju ka läbi kaudsemate kanalite Eesti majandusse.Veel kord: kui me räägime lisaeelarvest – see ei ole küll selle arupärimise fookus, aga räägime siis lisaeelarvest –, [siis võib öelda, et] kogu julgeolekut ja ühiskonna turvalisust kasvatav ja suurendav lisaeelarve on otseselt seotud kõikide nende inimestega, kes Eestis elavad. nende turvatunne ja kindlustunne tänu sellele, et me saame ja peame investeerima otseselt julgeolekusse, kindlasti parem võrreldes sellega, milline see oleks ilma nende otsusteta. Nagu ütlesin ka teie kolleeg Riina Sikkutile vastates, ma nõustun kõigi nendega, kes ütlevad, et neid asju omavahel vastandada ei ole põhjust ega mõtet. Need on omavahel seotud ja selle kaudu panustab lisaeelarve otseselt ka teie ka teie nimetatud keskklassi kindlustundesse. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimistel saab kõige esimesena sõna arupärimise esitajate esindaja Eduard Odinets. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Ilmselt ongi võimalik siin vaidlema jääda, milline olukord millise olukorraga seotud on, kas enne oli kana või muna. Kas enne olukord majanduses ja siis inimeste toimetulek või enne inimeste toimetulek ja siis olukord majanduses? Kas kõigepealt julgeoleku tagamine ja siis inimeste toimetuleku tagamine või vastupidises järjekorras? Tundub, et minister ei olegi aru saanud, miks arupärimise teema on majandus, kui meie räägime inimeste toimetulekust. Aga [need] ongi otseselt seotud, sest kõik, mis toimub meie majanduses, peegeldub ka meie inimeste toimetulekus. Mitte ilmaasjata ei vihjanud kolleeg Heljo Pikhof sellele, et tegelikult keskmist palka saavad inimesed, kes on harjunud iseendaga hakkama saama,

otseselt ka inimeste heaolus, inimeste toimetulekus. Sellepärast me täna oma küsimustes nii palju tähelepanu pöörasimegi inimeste, meie kaasmaalaste

aga need ei ole vastused. Need ei ole vastused, mida Eesti ettevõtjad ootavad. Nad ootavad mingeid reaalseid samme.Jah, kindlasti võib vaielda selle üle, kas investeerimine julgeolekusse, investeerimine kaitsejõusse kaitsejõusse on investeering ka majandusse ja majanduse aitamine. Ilmselt küll, aga mitte seda ei tahtnud me ministrilt kuulda, vaid ikkagi konkreetseid konkreetseid vastuseid, kuidas aidatakse majandust ja seejärel ka Eesti inimesi. Kuna me majanduse kohta ei kuulnud, siis me keskendusimegi inimeste toimetulekule ja nendele probleemidele, mis on.

Aga millise hinnaga? Mis kõik inimestel tegemata jääb, millest nad loobuma peavad? Loomulikult on toimetulekupiiri tõstmine ja üksi elava pensionäri toetus head asjad, mida sotsiaaldemokraadid igati toetavad, on seda liiga vähe, et meie inimesi aidata. Minister räägib sellest, et esmalt tagame julgeoleku ning siis vaatame maksuteemasid ja muid selliseid teemasid.

Minister aga ütleb, et see ei ole selle arupärimise teema. Kuidas ei ole? Kindlasti on sel otsene mõju majandusele, otsene mõju konkreetsetele harudele. vägagi selle arupärimise teema. Siin tuleb kiiremas korras midagi ette võtta. Ma väga ootan homset debatti siin saalis nendel teemadel, kuna me peame ka selle teemaga kuhugi jõudma.Kolleeg

küsimus on ka Eesti inimestes laiemalt. Me oma fraktsiooniga üle-eelmisel nädalal tegime tiiru üle Eesti, et tutvuda olukorraga Ukraina põgenike vastuvõtus. Käisime Lääne-Harju vallas, käisime Rakvere vallas, käisime Kadrina vallas, Pärnu linnas, Tartu linnas, Viljandi linnas. Üks peamisi teemasid, mida on kohalike omavalitsuste juhid tõstatanud ja mida on tõstatanud kõik vabatahtlikud, kes ukrainlastega tegelevad, on kodu kättesaadavuse probleem.

on oht Eesti julgeolekule. Me peame selle peale mõtlema, mitte vaidlema, kas enne tuleb toimetulek tagada ja siis julgeolek või käib see vastupidises järjekorras. Ma arvan, et see ei olnud viimane kord, kui me saime nendel teemadel debateerida. Aga kokkuvõte on see: jah, loomulikult tuleb julgeolek tagada, loomulikult tuleb investeerida meie kaitsevõimesse, aga selle juures ei tohi unustada ka kõige tavalisema niinimetatud keskklassi Eesti inimese toimetulekut ja iseendaga väärikalt hakkama saamist. Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

Austatud minister! Täna oli siin arupärimine Venemaa agressiooni mõjust Eesti majandusele. Kuulasin ja kuulasin ja

Reformierakonna ministri põgenemine vastutuse eest oma valitsuse suutmatuse ja otsustusvõimetusega seoses. Küsisin ministrilt küsimuse: miks on miks on BNS märkinud, et euroalal kiirenes aasta inflatsioon Eurostati kiirhinnangu järgi aprillis kõige rohkem Eestis, 19%?

majanduses tekkivat inflatsiooni, sest neil puudub selleks tahe ja ma julgen väita, et ka oskused. Jah, ütlete küll, et hea on kritiseerida ja paku siis paremaid lahendusi.

sümfooniat inimesele, kes ei jaga muusikast mitte mõhkugi?Kõigepealt minister märkis, et Eesti ja Läti on kõige kõrgema energiatarbimisega maad ja sellest tulenevalt on ka meie inflatsioon kõige kõrgem. Tahaksin küsida, hea minister, miks te ei ole võtnud arvesse EKRE soovitust lahendada elektrienergia hinna tõus väga lihtsate meetmetega. Kõigepealt lõpetada utoopilise ja korruptiivse CO2‑maksu kasutamine, seda esiteks. Teiseks, väljumine börsilt

miks ei ole kehtestatud valitsuse poolt elektrienergia riiklikku hinda, et tagada elanikkonna toimetulek ja ettevõtluse säilimine?

seda ei tooda alla. Täiesti müstika! Poolas läks detsembris autokütus odavamaks, sest valitsus langetas kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele. Huvitav, kuidas nemad said sellega hakkama, aga meie valitsus ei saa? Või siis teine näide, jällegi Poolast: Poola valitsus alandas ka gaasi, elektri ja soojusenergia käibemaksu 23%‑lt 8%‑le, et leevendada hüppelise hinnatõusu mõju tarbijatele ja ettevõtetele. Meie valitsus ei taha seda teha. Ma küsin, miks te ei taha seda teha. Miks te ei taha hoolida oma ettevõtjatest ja elanikkonnast ja tahate olla esimene, kõige kõrgema aastase hinnatõusuga [riik]

seal on võimul rahvuslik konservatiivne valitsus, kes seisab oma rahva heaolu eest. Kui hinnatõus ähvardab inimesi ja ettevõtteid lämmatada, siis ei hõõru valitsus ahnusest läikivate silmadega käsi ega löö tagajalgu kokku, et oi kui hea, eelarvelaekumised kasvavad. Vaid see valitsus teeb ja peab tegema jooksvalt kuus maksualanduse. Miks te ei kuula Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna soove ja tahtmist? See, et inflatsioon on Eestis euroala kõige kõrgem, 19%, näitab tegelikult seda – kasutan täna teist korda seda võrdlust –, et te olete nagu perekonnapea, kes läheb kõrtsi ja teeb kõigile välja, kõigile, aga kodus on lapsed ja naine näljas, sest leiba ei ole. Vaadake ja mõelge selle peale. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Ka minister näitab, et ta ei soovi enam sõnavõtuga esineda. Selle päevakorrapunkti menetlemine on lõppenud. Läheme tänase viimase päevakorrapunkti juurde. See on kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. Ettekandja on kultuuriminister Tiit Terik. Palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Daamid ja härrad, kes te meid jälgite! Mul on hea meel tutvustada teile Kultuuriministeeriumi valitsemisala eesmärke ja tegevusi, mis on esitatud kolmes arengukavas. Need panustavad "Eesti 2035" strateegia kõigi sihtide saavutamisse. Loodan väga, et see ülevaade veenab, et kultuur pole ammu enam riigieelarve tüütu kulurida, millel puudub kate. Vastupidi, oleme leidnud üles oma valdkonna väärtusahelad ja oskame neid ka hästi rakendada.Kultuuril rakendada.Kultuuril on definitsioone kümneid või isegi sadu. Kindlasti tähendab kultuur kontakte inimeste vahel, selle kaudu jagatud väärtusi ja ühiseid tähendusi. Nende tähenduste rohkus annab meile aimu selle kohta, kui sidus on tegelikult meie ühiskond. Alustangi praeguse aja konteksti sobivalt ühiskonna sidususest.Aastatel 2010–2020 suurenes nende inimeste osakaal, kes suhtlevad ja suhtuvad püsikontakti erinevast rahvusest elanikega soosivalt. Noorema põlvkonna jaoks on ühine suhtluskeel just eesti keel nooremad teisest rahvusest inimesed suhtlevad eestlastega märksa sagedamini kui nende vanemad rahvuskaaslased. Eelmisel aastal osales erineva keele‑ ja kultuuritaustaga inimeste ühistegevustes umbes 18 000 inimest. Need on suundumused, mille üle võib kindlasti heameelt tunda.Teisalt ei saa me mööda vaadata tõsiasjast, et Ukraina sõja põhjustatud humanitaarkriis on Eesti ühiskonnale omamoodi lõimumise eksamiks kujunemas. See annab vastuse kahele olulisele küsimusele: esiteks, kas saame hakkama inimeste vastuvõtmisega, ning teiseks, milline on meie ühiskonna psühholoogiline valmisolek? Pikemas vaates mõjutab see riigi käekäiku enamgi kui põgenike vastuvõtmine. Kultuuriministeerium keskendub koos oma partneritega inimeste kohanemisele ja just pikaajalisele lõimumisele ning ühiskonna sidususe hoidmisele ja kasvatamisele.Lõimumisvaldkonnale annab pika perspektiivi "Sidusa Eesti arengukava 2021–2030". Selle üks eesmärke on kõigiti soodustada seda, et eri keele‑ ja kultuuritaustaga inimesed kannaksid Eesti identiteeti, osaleksid aktiivselt ühiskonnaelus ja tunneksid ühtekuuluvustunnet. Tõsi, 24. veebruaril alanud uut reaalsust selles arengukavas ette ei nähtud ja seda olekski olnud väga keeruline ette näha. Ent midagi pole veel katki, kui teeme tegelikku olukorda arvestades oma plaanidesse vajalikud korrektuurid. Ühiskonnana peame me igal juhul arvestama, et väga paljud inimesed jäävad siia pikemaks ajaks kui kuu või isegi aasta.

keel.Keeleõpe on vältimatu, et töötada näiteks teenindussektoris, haridus‑ või meditsiinivaldkonnas või avalikus sektoris. Selle võimaldamiseks jätkame keelekursuste pakkumist märksa suuremale hulgale soovijatele. Eesti on e‑riik ning sestap arendame edasi ja loome juurde uusi digiplatvorme ka keeleõppeks ja täiskasvanute keeleõppe korraldamiseks. Keeleoskus ei saa aga jääda passiivseks, seepärast paneme suurt rõhku eesti keele igapäevasele kasutamisele eestikeelses keelekeskkonnas.Keel ja meel on vennad. Tahan tänada kõiki neid Eesti kultuuriasutusi, kes on juba praegu lubanud Ukraina sõjapõgenikel tasuta oma väljapanekutega tutvuda ning aidanud soodustada kohanemist Eesti vaimse keskkonnaga. Raamatukogude teema-aastal ootavad paljud raamatukogud üle Eesti sõjapõgenikke lugema ja neilt laenutama, paljundama dokumente, kasutama internetti ja ka lihtsalt raamatukogu mängunurkades oma lastega mängima. Kõik need tegevused aitavad luua eesti keelest erineva emakeelega inimeste sidet Eesti riigiga.Ent kuidas seda sidet tugevdada? Uuringud kinnitavad, et kodakondsus aitab kinnitada inimese sidet riigiga. Küsimus ei ole kodakondsuspoliitika muutmises, vaid keerulisena näiva protsessi lihtsustamises. Me plaanime luua Eesti kodakondsuse taotlemiseks ettevalmistavate teenuste terviklahenduse ja tagada inimeste teavitamise sellest. Niisamuti on oluline tagada muude kohanemist ja pikemaajalist lõimumist toetavate teenuste olemasolu ja kättesaadavus.Võrdne juurdepääs avalikele teenustele, olgu selleks tervishoid, tööturu‑ või karjääriteenused või sootuks midagi muud, aitab tunda end väärtusliku ühiskonnaliikmena. Lõimumis- ja kohanemisvaldkonna horisontaalsus nõuab veelgi suuremat koostööd ministeeriumide ja erinevate poliitika rakendajate vahel, sealhulgas kohalike omavalitsuste ja vabaühendustega, samuti erasektoriga. Peame praegu tõdema, et kohanemis- ja lõimumisteenuste sihtrühmad ei ole neile pakutavatest teenustest piisavalt teadlikud ning info on killustunud. Peame vähendama infomüra ja jooksutamist, mida oleme samuti selles põgenikekriisis paraku näinud. Me ei saa endale lubada uute segregeerunud kogukondade teket. Esimesest päevast peale, kui inimene jõuab meie riiki, peab tal tekkima ligipääs Eesti kultuuriruumile ja avalikele teenustele. Vastuvõtjatena peame suutma teha lihtsaks ja arusaadavaks siin maal kehtivad väärtused, et igaüks saaks end maksimaalselt rakendada, nii nagu ütleb meie põhiseadus.Austatud Riigikogu liikmed! Seoses eelnevaga saame kinnitada, et eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise ja järjepideva arengu tagab loov, vastutustundlik ning avatud ja kogukondi väärtustav ühiskond. Elujõulise kultuuriruumi üks mõõdikuid on Eesti elanike osalemine meie kultuuriruumis. "Eesti 2035" kui ka "Kultuuri arengukava 2021–2030" seab eesmärgiks, et keskmiselt 80% Eesti elanikest osaleks meie kultuurielus.

2020. aastal aga 74%. Loomulikult, me võime siin selle trendi languses näha koroonakriisi langustrend on arusaadavalt ju sellest tingitud. Selgeks sai meile sel perioodil ka see, et mitte miski ei asenda vahetuid kontakte, nii-öelda lava ja saali kohtumist. Seetõttu on järgnevatel aastatel väga oluline toetada kultuuri ja loomemajanduse sektori taaskäivitamist. See ei ole mõttekoht ainult keskvalitsusele, vaid ka kohalikele omavalitsustele.Me Me näeme, et kultuuris osalemise erinevused on piirkonniti üsna suured. Näiteks Läänemaal osales kultuurielus 81% vastanuist, Ida-Virumaal veidi üle 61% ja Võrumaal oli see protsent kahjuks veelgi väiksem. Statistika juhib selgelt tähelepanu sellistele muredele nagu kättesaadavus, tahe kultuuri loomises osaleda ja ise elamusi pakkuda. Need küsimused ootavad pandeemiajärgsel ajal lahendamist, vaatamata iseenesest headele statistilistele näitajatele. Oleme teinud olulisi investeeringuid kultuuriobjektidesse ning sündmusi ja asutusi külastatakse aktiivselt. Eesti kultuurimaastik on mitmekesine ja väga kõrgetasemeline ning kultuur on meie inimeste jaoks oluline. "Eesti 2035" sihte aitab saavutada "Kultuuri arengukava 2021–2030". Selle üldeesmärk on elujõuline, arenev ja maailmale avatud Eesti kultuur, milles osalemine oleks loomulik osa inimese igapäevaelust. Kui kultuur on elujõuline, siis jõuab see kindlasti ka maailma ja teeb Eestit suuremaks. Poliitiliste otsuste mõju ei avaldu kultuurimaastikul kunagi üleöö. Hea ja õige näide on selle aasta alguses alustatud kultuuriranitsa meede. Kui laps või noor käib oma kujunemise eas vaatamas teatrietendusi, külastab kinoseansse või muuseume, siis on lootust, et temast kasvab aktiivne, teadlik kultuuris osaleja. Toetuseks on eraldatud 1 miljon eurot, kuid juba praegu on selge, et kultuuriranitsa rahastuse mahtu on tarvis otsustavalt suurendada. Me teame, et Eesti rahvas armastab teatrit. Oleme külastuste arvu poolest maailma absoluutses tipus. Riigikogule esitatud etendusasutuste rahastamise süsteemi muudatused toetavad nii etenduskunstide mitmekesisust kui ka kättesaadavust. Loomingu sünnis ehk elamuste pakkumises on üha suurem roll loovisikutel, kes paljuski on vabakutselised. Eestis oli 2021. aastal vähemalt 10 200 vabakutselist loovisikut. Nad on loomevaldkonna ökosüsteemi orgaaniline osa ja sestap on neile sotsiaalsete garantiide tagamine samuti üks Kultuuriministeeriumi lähiaastate prioriteete. Käesoleva aasta oleme pühendanud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse koostamisele. Eesmärk on siingi sama: leida õiglane toetamise mehhanism professionaalidele, kes panustavad Eesti kultuuri mitmekesisusse ja arengusse. Laulu‑ ja tantsupidude liikumine on suurim kodanikuaktiivsuse väljendus. Selle kogukonna moodustavad inimesed, kes pakuvad elamusi meie rahvakultuuri võimsaimal väljendusel, laulu‑ ja tantsupeol. Traditsiooni püsimine ei ole aga iseenesestmõistetav, kui meil pole haritud juhendajaid. Seepärast on Eesti Rahvakultuuri Keskus alates 2021. aastast jaganud kollektiividele toetust nende juhendajate tööjõukulude katmiseks. Peoprotsessis osalemine on juhendajate jaoks sisuline töö, milleks valmistutakse aastaid. Austatud kuulajad! Nii nagu laulu‑ ja tantsupidu ei ole mitte museaal, vaid elav organism, mis vajab kogu aeg uut hapnikku, võib selle mõtte üle kanda ka meie pärandile laiemalt. Meie mäluasutustes asuv väärtuslik kultuuripärand on aga ohus, kui me ei raja Eesti muuseumidele ja museaalidele tänapäevaseid turvalisi ja tõhusaid ühishoidlaid. See investeering vähendab kulutusi museaalide hoidmisele ning tagab meie pärandi säilimise ja tutvustamise. Kultuuriministeerium valmistab ette muuseumiseaduse muudatusi, et töötada välja selgetel eesmärkidel põhinev rahastusmudel ning vähendada bürokraatiat. Muuseum peab saama keskenduda oma põhitööle. Selleks on pärandi kogumine, uurimine ja tutvustamine. Eesti on loomulikult ka e-riik ning meie digikultuur võiks kuuluda maailma tippu. 2022. aastal töötab Kultuuriministeerium välja ministeeriumi tegevusvaldkondade digistrateegia ning jätkab kultuuripärandi digiteerimise 2018.–2023. aasta tegevuskava elluviimist. Riigi hallatavates mäluasutustes on ühtekokku üle 900 miljoni Eesti kultuuri jaoks olulise pärandiobjekti, mis väärivad digiteerimist. Praegu on digitaalsena kättesaadav umbes 38% meie kultuuripärandist. jõuame taas kultuuris pakutava kättesaadavuseni. Aga digimaailm on ju ainult võimalus, mitte eesmärk iseenesest. Raamatukogude teema-aasta on juba praegu tõstnud keskmesse raamatukogude rolli kogukonnakeskustena ning riigiteenuste pakkujatena. Raamatud ei kao aga kuhugi ja raamatukogude olemise mõtteks jääb ikkagi lugemine. Kuid planeeritav rahvaraamatukogude reform peab pakkuma uusi võimalusi ja avama neid ka siin. Raamatukogu peab soodustama innovatsiooni, pakkuma erisuguseid kõrge kvaliteediga teenuseid kõikjal üle Eesti. Raamatukogust algab väga sageli ka kultuurist osasaamine. Kõik need näitajad ja lühidalt kirjeldatud plaanid kinnitavad, kui suures muutumises on praegusel ajal kultuurivaldkonnas toimuv. Võimekus turutingimustes ka iseseisvalt tulu teenida aitab koos avaliku rahaga panustada ja tagada elujõulist, avatud ja mitmekesist kultuuriruumi ning suurendada sektori sotsiaal-majanduslikku mõju. Sellel aastal jätkub aastate 2021–2027 loomemajanduse arendamise meetme kujundamine ja rakendamine ning selle elluviimine. Euroopa Liidu vahendeid on planeeritud siia umbes 10 miljoni euro Austatud Riigikogu liikmed! Kultuurivaldkonnas näeme võrdlemisi suurt osalusprotsenti ning tahet kultuuris pakutavast osa saada, kuid spordivaldkonnas on meie väljakutse liikuda edasi veelgi tõhusamalt ja kiiremini. "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" ehk "Sport 2030" seab eesmärgiks, et sihtaastal vastaks eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele. See tähendab, et vähemalt kaks kolmandikku meie elanikkonnast liigub ja teeb sporti. Oleme seadnud eesmärgiks, et Eestis oleks kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond, koos kaasnevate teenustega muidugi. Need peavad toetama inimeste tervena elatud eluea pikenemist, eneseteostust ja majanduskasvu. Vähemalt kaks korda nädalas 30 minutit liikuvate inimeste osakaal on tasapisi tõusuteel. 2018. aastal oli see 40% ja 2020. aastal 45%, aga endiselt on seda liiga vähe. jaoks on oluline järjepidevalt suurendada inimeste igapäevast kehalist aktiivsust kogu elukaare vältel. Liikumisharrastuse edendamine ja spordisektori abil loodavad lahendused terviseriskide ennetamisel jäävad veel aastateks Kultuuriministeeriumi üheks peamiseks tegevussuunaks. Põhjamaade tasemele jõudmiseks vajame toetavaid tegevusi aga ka teiste valdkondade asutustelt. 2021. aastal koostasime liikumisharrastuse edendamise kontseptsiooni ja käivitasime põhjaliku liikumisuuringu. Selleta ei saaks liikumisreformi sündida. Samuti eraldas valitsus mullu tänavuseks aastaks 600 000 eurot. Veelgi enam, 2023. aasta oleme planeerinud liikumise teema-aastaks. Siin peitub suur võimalus meie kõigi teadlikkuse tõstmiseks ja nende teemade laiemaks ühiskondlikuks aruteluks. Me ei tohi siinjuures aga ära unustada erivajadusega inimesi. Edu suurvõistlusel hoiab Eesti sporti maailmakaardil, see toob Eesti riigile tuntust ning avaldab positiivset mõju meie elanikkonna sportimisele. 2021. aasta oli spordis kindlasti rõõmustav. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võideti kõikidelt spordialadelt kokku rekordilised 191 medalit: 55 kulda, 57 hõbedat ja sekka 79 pronksi. Eraldi tooksin siinkohal välja meie olümpiavõitjaks tulnud epeenaiskonna. 2019. aastal käivitatud Team Estonia programmi esimesi tulemusi oleme seega juba näinud Tokyo ja Pekingi olümpiamängudel. Team Estoniat arendame koos selle olulise partneri Eesti Olümpiakomiteega edasi ning lähiaastate eesmärk on selle eelarvet ka suurendada. Team Estonia eesmärk on olümpiamängudel ja teistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel hästi esineda. Ka medalite võitmine on loomulikult oluline, kuna see innustaks kõiki meie harrastajaid. harrastajaid. Spordist rääkides peame rääkima ka treeneritest. Lisaks sellele, et nende tööst sõltuvad tulemused saavutusspordis, on treeneritel laiem mõju just laste ja noorte tervisekäitumisele ning nende hoiakute, väärtuste ja oskuste kujundamisele. On väga tähtis, et lapsi ja noori juhendaksid mitte ainult haritud ja eeskuju andvad, vaid ka eetilised treenerid. Valitud metoodikad peavad olema ohutud ning ea‑ ja võimetekohased. Spordivaldkonnas tegutseb paraku üle pooleteise tuhande kutsetunnistuseta juhendaja, kuid see arv on hakanud jõudsalt kahanema. Alates 2015. aastast on Kultuuriministeeriumi eesmärk olnud treeneritele väärilise töötasu tagamine, mis ühtlasi motiveeriks ka kutsetaset omandama ja seda tõstma. Riikliku palgatoetuse süsteemi rakendamine on olnud edukas ja töösuhteid korrastanud. Samas on meil olukord, kus treenerite arv on suurenenud, aga meetmete täiendav rahastus on endiselt ebapiisav. Kultuuriministeeriumi prioriteet on endiselt [püüelda selle poole], et treenerite tasu jõuaks sarnaselt õpetajate palgaga Eesti keskmise palgani. Igal aastal toimub Eestis poolsada kõrge sportliku tasemega rahvusvahelist võistlust.

Spordivõistlustega kaasneb nii otsene majanduslik mõju riigile kui ka Eesti kui turismimaa tutvustamine rahvusvahelises meedias. Sel põhjusel on oluline toetada rahvusvahelisi võistlusi ka edaspidi ning vajadusel leida selleks lisaraha. Austatud kuulajad! Tahan lõpetada lootuse ja veendumusega, et kultuur ja samuti sport kultuuri osana loovad ühiskonnas rahu, tasakaalu ja rõõmu. Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed. Mis teeb aga meid maailmas unikaalseks? See on meie ühine olemise vili ehk kultuur. Kõike muud saavad pakkuda mis tahes riigid üle maailma, kui nemad mängivad reeglite järgi. Hoiame ja arendame siis neid väärtusahelaid, mis aitavad luua hoolivat, koostöömeelset ja avatud Eestit, maailmas ainulaadset ja kordumatut. Austatud Riigikogu liikmed! Tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele. Aitäh! Aitäh! Küsimusi on. Üllar Saaremäe, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Tänan väga selge, ladusa ja konkreetse ülevaate eest oma tegevuse kohta. Minu küsimus puudutab punkti, mille all te ütlete, et olete 2022. aastal pühendunud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse koostamisele. Mida see väljatöötamiskavatsuse koostamine õieti endast kujutab ja millal võib see meieni jõuda? Kui kaua see teie arvates aega võib võtta? Kas praegune Riigikogu koosseis saab seda menetleda

Unustasin enne päevakorrapunkti alustamist ütelda, et vastavalt ministri taotlusele ja juhatuse otsusele on kõigil võimalik küsida kaks küsimust. Lähme edasi. Indrek Saar, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Tänan nende põhimõtete eest, mida te oma ettekandes deklareerisite, need kõik on väga sümpaatsed. Aga küsin väga konkreetse asja kohta. Sellel paberil, mis te olete ka Riigikogule laiali jaotanud, on eelviimase punktina kirjas treenerite roll ühiskonnas. Seal on kirjas, et meie prioriteet on endiselt see, et treenerite tasu jõuaks sarnaselt õpetajate palgaga Eesti keskmise palga tasemeni.

Aitäh! See, mis juhtub treenerite palgaga järgmisel aastal, saab tõenäoliselt selgemaks riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste käigus. Miks see on suurusjärgus 1300 eurot olnud mitu head aastat? Järelikult ei ole suudetud selle teemaga piisavalt intensiivselt tegeleda. Ma loodan, et mul on natukene rohkem õnne kui minu headel eelkäijatel. Aitäh! See, mis

sina vaata ja sina lihtsalt osale, istu kõrvalpingis ja loe raamatut? Aitäh! Teil on väga õige osundus. Kõik inimesed peavad saama soovi korral võimaluse sportlikus tegevuses osaleda,

toimetavad, oleksid saanud piisava ettevalmistuse. Aga nagu me oleme välja toonud, on treenerikutse omandamine ja kutsekvalifikatsiooni tõstmine ääretult oluline, ning ma usun, et treenerite

küsimusi rahandusministrile erinevate majandusharude hakkamasaamise kohta. Rahandusminister ei nimetanud eraldi kultuuri- ja loomesektori kui Eesti ühe edukama majandusharu hakkamasaamist. Milline on teie teadmine, kuidas selles energiakriisis meie kultuuriasutused hakkama saavad ja kuidas valitsus neid aitab? Me teame, et oma kubatuuri ja energiatarbimise poolest ei ole meie kultuuriasutused just kõige tagasihoidlikumad. Kuidas neil läheb ja kuidas te aitate? Aitäh! Aitäh! Kui vaatame eelmise aasta eelarvenumbrite põhjal, kui palju kultuuriasutused planeerisid oma eelarvetes energiakuludeks ja kui suured need aasta lõpus reaalselt, faktiliselt olid, siis [näeme, et] loomulikult on kõikumised olnud väga suured.

et energiakulud oleksid võimalikult adekvaatsed. Me oleme ministeeriumi poolt välja öelnud ka selle, et kui keegi tõesti jääb hätta, siis saame selles küsimuses üks ühele edasi suhelda. Loomulikult ei saa me panna ühte või teist teatrit kinni või lõpetada nende sisulist tegevust, kuna muuks kui elektriarve tasumiseks raha ei jää. See teadmine on meil olemas. Ükski kultuuriasutus otseselt selle küsimusega meie poole pöördunud ei ole.[Tulen] teie küsimuse alguse juurde. Rääkides sellest, kuidas erinevate kriiside käigus meie kultuurisektorile rohkem hoogu juurde anda, on mul hea meel, et saime möödunud nädalal valitsuskabinetis langetada otsuse, mis puudutab Film Estoniat. [See aitab] meelitada Eestisse filmide välisprojekte ja seeläbi suurendada tööhõivet meie kultuurisektoris, alates grimeerijatest ja näitlejatest ning lõpetades sellega, et siit renditakse tehnikat ja tuuakse Eestisse laiemalt

Jaak Juske, palun!

Mulle kui õpetajale teeb ikkagi eelkõige muret see, mis puudutab meie kõige nooremaid kooliõpilasi. Ühelt poolt loen rõõmuga, et sel aastal käivitub kultuuriranitsa projekt, milleks on eraldatud tervelt miljon eurot. Aga sa tead väga hästi, et samal ajal

need miljonid tagasi? Aitäh! Eks see, millal see eelarverida suureneb, saab samuti riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste käigus [selgemaks]. Kui see otsus valitsuses tehti, olin mina ühe teise ameti peal. Olin ühtlasi ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees ja kritiseerisin väga häälekalt seda otsust, et huvihariduse raha vähendati. Ma ei ole tänini oma positsiooni muutnud. Aitäh! Marko Torm, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Väga austatud minister, aitäh hea ettekande eest! See oli nii täpselt aega mahutatud, et kolm sekundit jäi vist ülegi. Teiega me oleme ka eelnevalt kohtunud ja minul, kes ma olen 13 aastat liikumisharrastust edendanud ja selle valdkonna pärast südant valutanud, on ikka seesama küsimus, mida me oma möödunud kohtumiselgi arutasime. Meil on 2023 tulemas riiklik liikumisaasta. Kui tavapäraselt inimesed mõtlevad, ka poliitikud, kuidas sellel konkreetsel aastal midagi ära teha, siis meie oma vestlusel või nõupidamisel jätsime õhku sellise rõhuasetuse, kuidas teha sellest aastast midagi sellist, kus me saaksime nii‑öelda mitme astme võrra edasi liikuda liikumisharrastuse edendamisel.

Profispordis saavutatud head tulemused kindlasti innustavad noori ja ka muus vanuses inimesi rohkem liikumist harrastama. Mida me veel saame teha? Loomulikult seesama treenerite küsimus – mida rohkem meil on häid innustavaid treenereid, seda rohkem on meil ehk võimalik meelitada inimesi spordi juurde.Aga sport ei ole mitte ainuüksi eeskujude ja treenerite küsimus. Loomulikult on ka

siis oleme Kultuuriministeeriumis näinud, et me ei kasuta kõiki neid häid kompetentse piisavalt ära. Seetõttu on mul hea meel, et umbes kaks kuud tagasi

Jüri Jaanson, palun! Suur tänu! Austatud minister! Jätkan liikumisharrastuse teemal. Suure osa vastusest juba andsite, aga räägin siiski edasi. Oma jutus rõhutasite seda, et liikumisharrastus on üks terviseriskide ennetamise nurgakive ja liikumise seosed tervisega on hästi olulised.

põhjendusi tuua mitmete erinevate tegevuste, ka põhitegevuste ja ametkondlike tegevuste juures. Aga kui räägime eeskujust, siis näiteks Kultuuriministeerium koos nelja teise ministeeriumiga alustas alles hiljuti

Üllar Saaremäe, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Minu teine küsimus puudutab laulu- ja tantsupidude traditsiooni hoidmist. Nimelt mainisite, et aastast 2021 maksab Eesti Rahvakultuuri Keskus toetust laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate töökulude katteks. Võib-olla te kirjeldaksite pikemat plaani, mismoodi te näete, millised on teie ideed, et need palgad ikkagi ka tulevikus kaetud saaks, et

ega sündmust. Aitäh! Teil on tuline õigus, et meie harrastajad, lauljad-tantsijad, on olulised. Aga eks koroonaaeg on siin tekitanud ka omamoodi negatiivse saldo või negatiivse tendentsi. Osa on tõepoolest heitunud ja ei ole aktiivselt kooriproovis osalenud. See statistika on meil olemas, võin seda teiega hea meelega jagada. Kui tulla palga juurde, mida ringijuhtidele makstakse, et] see saab tulla väga laias laastus kolmest komponendist. Üks neist on ringide osalustasud, mida maksavad kas harrastajad või nende vanemad, [lisanduvad] loomulikult kohaliku omavalitsuse panus ja ka riigi panus.Maakonnavisiitidel olen

rohkem teadlikuks nendest võimalustest, mida riik pakub, ehk panustavad omaosalusega, siis on piisav põhjus ka riigil sinna töötasu juurde panna. Jätkusuutlikkuse tagamine ja tegevuskava koostamine koos erinevate partneritega on tegelikult meil mitme teise ministeeriumiga analüüsimisel. Laulu- ja tantsupeo traditsioon, sealsed palgad on kindlasti meie fookuses selle arengukava kaudu kuni 2035. aastani. Leo Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea minister! Teie esitatud materjali lisas 1, "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030", leheküljel 12, kus on kirjas ministeeriumid ja nende allasutuste tegevused, on kohe esimese punktina selline lause, et 2021. aastal eraldas Kultuuriministeerium Eesti Paralümpiakomiteele X eurot. Mida see X siin tähendab? Aitäh! Te olete väga tähelepanelik. Mina seda selle materjali trükkimineku eel üle vaadates tähele ei pannud. Aga nii nagu ma austatud Helmen Kütile eelnevalt mainisin, on meil puuetega inimeste jaoks kaks olulist organisatsiooni, nii

õige. Heidy Purga, palun! Suur aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Väga lugupeetud kultuuriminister! Tänan selle hea ja põhjaliku

läbi käia kõik need valdkonnad, kus meil digiteerimine võiks kultuuris anda paremaid tulemusi ja kus me saaksime oma valdkonda

väsinud majapidamine Eestimaa eri nurkades ja pööningult leitakse vana peremehe kast fotode või kirjadega, siis oleks loomulikult mõistlik seda mitte jaanilõkkesse visata, vaid viia see näiteks Raplamaa kohalikku raamatukogusse,

kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid selles valdkonnas oluliseks peavad, ongi mõistlik sinna strateegiasse kokku kirjutada. Loomulikult võib see [hõlmata] ka e‑raamatute kättesaadavust ja perekonnauurimise jaoks olulisi materjale,

Disco Elysium on tõenäoliselt nii mõnelegi tuttav teema, kus kohtuvad loovus, majandus ja ettevõtlus. Loomemajandusega saab Eesti majandusse tuua ka märgatavat tööhõivet ja ja kindlasti maksuraha. Kõik need asjad on vaja selle digistrateegia käigus läbi käia, üle vaadata, ära süstematiseerida, läbi mõtestada ja kokku kirjutada, et meil oleks väga selge siht, kuidas me mingeid digivaldkonna asju arendame ja millised on võimalused, mida pakub ühtpidi avalik sektor, teistpidi erasektor. Jaak Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus on järgmine. Integratsiooni Sihtasutuse partner Folkuniversitetet Estonia kirjutab Riigikogu kultuurikomisjonile, et teie ministeerium kavatseb pakkuda tuhandetele Ukraina põgenikele tasuta eesti keele õpetamist, kuid ei ole kunagi suutnud seda teha eestimaalastele nende soovitud mahus ja 2021. aastal langes pakutavate kohtade arv väga järsult. Tsiteerin kindlasti pädevat kirja autorit: "Seetõttu peaks riik tõsiselt kaaluma, kas on õiglane pakkuda eesti keele õpet nii kitsale sihtrühmale nii suures mahus ja jätta 150 000 ebapiisava eesti keele oskusega kohalikku inimest konkureerima üksikutele tasuta eesti keele õppe kohtadele. Meie näeme, et selline olukord võib tekitada ühiskonnas väga suuri pingeid." Küsin, kuidas te seda kommenteerite. Aitäh! Jah, ma olen seda kirja lugenud, ka minu postkastis oli see. Tuleb tunnistada, et ega me ei ole läbi nende kolme kümnendi eesti keele õpetamisega ülemäära hästi edenenud.

riigi toel õpitud. Väga palju on ka neid tublisid eestimaalasi, kelle kodune keel ei ole eesti keel ja kes [täiendavad] keeltekoolides oma riigikeele oskust.

keeltekoolist umbes 500–700 eurot A1-taseme läbimise eest. Loomulikult on siin olemas ka mehhanism,

oskamise ja õppimise juures ääretult oluline ka keelekeskkond. Siin on lisaks tavalistele kursustele oma võimalusi pakkumas keelekohvikud, keeleklubid ja keelesõbra programmid. Nii et mitte mitte ainuüksi digikanali kaudu või klassiruumis ei saa keelt omandada, vaid need võimalused on laiemad ja olemas on ka iseseisvat õpet toetavad keskkonnad. Ma usun, et kõik, kes eesti keelt õppida tahavad, selleks ühel või teisel moel võimaluse leiavad. Kui küsimuse fookuses on see, kas me võiksime sellesse valdkonda suunata rohkem raha nende inimeste tarvis, kes on siin olnud pikemat aega, võib-olla kümnendi, võib-olla kolm kümnendit, siis jah, ma arvan küll. Eesti keele oskus on väga oluline, kui elada Eesti riigis ja tahta siin ise hästi hakkama saada. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Teie arengustrateegias on äärmiselt vähe räägitud kultuuripärandiga [seoses] muinsuskaitsest. Mul on küsimus või õigemini kõigepealt näide. Paides juhtus selline asi, et Paide Vallimäel muinsuskaitsealal avastati väljakaevamiste käigus unikaalne 14. sajandist pärit viiekambriline lubjapõletusahi ja üks muinsuskaitseametnik ainuisikuliselt oma otsusega käskis selle

sündmusega ei ole ma kursis, kindlasti saan seda informatsiooni kontrollida. Vastab aga tõele teie öeldu, et muinsuse kahjustamine on kriminaalkorras karistatav. See vastab tõele, nii see on. Aga selliseid otsuseid keegi ainuisikuliselt, ma arvan, tegema ei ole pädev. Kui mingeid

hävineb ju jäädavalt ka tükike meie ajalugu. Nii et nendesse küsimustesse tuleb suhtuda ääretult suure ettevaatlikkusega. Aitäh

seda toetasid ka mitmed valdkonna organisatsioonid –, et olukorras, kus Venemaa viib läbi verist agressiooni, ei saa me mingil juhul omada nendega kontakte kultuuris, spordis ega mis

on teinud oma plaane pikalt ette. On neid, kes on kavandanud kontsertesinemisi enne sõja aktiivse faasi puhkemist. Meie seisukoht on olnud väga selgelt see, et olukorras, kus Eesti haiglad on öelnud, et nad on valmis vastu võtma haavatuid Ukrainast, ei saa me kuidagi tervitada oma lavalaudadel artiste Venemaalt ja Valgevenest. Loomulikult põhjustab see majanduslikku kahju nendele, kes tavaliselt on toonud meie kultuurinautijatele ka venekeelseid artiste,

on väljendanud seda, et sõjaolukorras peavad nad oma plaanid ümber vaatama. Ja ma ei tea küll, et oleks väga palju neid, kes peale 24. veebruari oleks tegemas plaane Vene ja Valgevene artistide osalusel. Kultuurikorraldajad on mõistnud riigi positsiooni, nad on sellega kaasa tulnud.Riik on ka omalt poolt teinud teatavaid otsuseid, mis puudutab näiteks kaht Venemaa lauljat Gagarinat ja Kirkorovit. Nendele on riik sissesõidukeelu kehtestanud, hoolimata sellest, et vähemalt ühel neist on Euroopa Liidu kodaniku pass taskus.

kultuurikorraldajad leiavad ka siit piisavalt artiste, keda publiku ette tuua, ja see majanduslik kahju sedavõrd suur ei ole. Meil on kultuurikorraldajatega üle nädala reedehommikuti internetikohtumine, tunni aja vältel vahetame informatsiooni. See formaat annab meile võimaluse suhelda ja olukorda jälgida. Loomulikult, eks me enda jaoks ka praegu koostame ülevaadet sellest, millised on täna veel aktiivselt müügis olevate ürituste ja sündmuste piletid. Aga milliseks see kõik kujuneb? Eks

raske ja keeruline. Ma usun, et ka meie kultuurikorraldajad kohanevad selle olukorraga, et on riike, kust artiste siia esinema kutsuda ei ole enam mõtet.

spordi eelarve viis korda suurenenud. Samm-sammult on neid otsuseid tehtud. Kõik ministrid, kes enne mind on [selles ametis] olnud, on sporti oluliseks pidanud. Ma arvan, et me jätkame sama tendentsi, puudutagu see saavutussporti või palju räägitud liikumisharrastust. Loomulikult on spordi rahastamine oluline, ja nii nagu siin sai mainitud, mitte ainuüksi

terves kehas on terve vaim. Spordi olulisus on kindlasti see, mida eelarve koostamisel peab silmas pidama. Loomulikult on spordi rahastamisel erinevaid allikaid. Me oleme mõelnud sedagi, et kultuurkapitalist võiks osaliselt näiteks profispordi välja viia just nimelt Kultuuriministeeriumi enda eelarvesse,

Marko Torm, palun!

Kas teie, hea minister, tahaksite öelda, mis võiksid olla teile antud aja jooksul need kolm suurt asja, kolm suurt valdkonda, mida kultuuri jaoks ära teha? Ma väga loodan, et üks neist on liikumisharrastus. Sõna on teil. Aitäh, nii meie tegevuste kui ka eelarve vaates. Teisena ma saan kindlasti välja tuua meie vabakutseliste sotsiaalsete garantiide küsimuse, mis puudutab näiteks seda, et inimesed, kes kultuurivaldkonnas toimetavad, saaksid tegeleda oma armastatud erialaga erialaga ega peaks vahetama oma elukutset või eriala ainuüksi sellepärast, et sellega leiba lauale ei too. Loomulikult võiks välja tuua ka noorte osalemise kultuuris ja üldse inimeste osalemise kultuuris.

nii nagu me oleme erinevate tabelite ja kõverate põhjal näinud, ja sellega on päris keeruline sammu pidada. Loomulikult vajavad

millal riik taastab laste ja noorte huvitegevuse toetuse. Aga ma proovin õnne kolmandal teemal, mis on samuti mulle väga südamelähedane, see on muinsuskaitse. Lisaks pärandihoidlale on muinsuskaitse valdkonnas veel palju sellist, mis raha vajaks. Teatavasti on selles valdkonnas olnud suured kärped ja koondamised. Ma küsin konkreetselt: kas ja kui palju on kavas leida raha juurde kaitsealuste hoonete korrastamiseks ja selleks

väga selge tõusunurk. Ma ei tea, kas ükski teine riigiasutus saab nii olulise tõusuga kiidelda kui Muinsuskaitseamet. Ei hakka siin praegu paberites lappama, et anda täpset protsenti ja mitte eksida. Aga see, kui palju on Muinsuskaitseametile antud personali ja tegevuste jaoks ressurssi, on märkimisväärne.Pöide

Aitäh! Hea minister! See ei ole otseselt sinu ajal tehtud viga, küll aga sinu eelkäijad jätsid aktiivse rolli võtmata või pigem võtsid sellise mugava positsiooni, mille tulemusena kultuurikomisjon siin Riigikogus tegi lõpuks sellise keskpõrandale-kokku-otsuse, kaalumata läbi, mis tegelikult võimalik on ja mis mitte, mis puudutab kultuurkapitali investeeringuid. Sina oled seaduse järgi kultuurkapitali nõukogu esimees ja see kompetents, mis ministeeriumis on, tuleks kiiremas korras kasutusele võtta, et saada mis on võimalik ja mis mitte. Praegu on meil Riigikogu otsus, milles Süku blokeerib ära kõik järgmised investeeringud, kuigi raha vabaneb. Ja me ei tea, kui kaua läheb Narva teemal. Samal ajal Rakvere on valmis kohe sööstma, filmilinnak on valmis kohe raha kasutusele võtma.

nii Rakvere linnapeaga kui ka Tallinna linnaga, kellega mul on töömeheteel tulnud kokku puutuda, ja loomulikult on valmisolek nende objektidega alustada erinev. Me oleme kultuurkapitaliga arutanud neid küsimusi, kuidas liikuda võimalikult heas tempos, sest osa objekte on kohe valmis koppa maasse lööma, paberitöö on tehtud,

Nimelt, seadus lubab teha kuni kahte objekti korraga. Minu ettepanek komisjonile on olnud see, et me võiks ehitada näiteks kolme objekti korraga. See oleks lahendus, kuidas saaksime kiiremas ja paremas tempos edasi

prognoosidele, ja me usume, et see võiks olla üks lahendus, kuidas paremini edasi liikuda. Aga nii nagu te mainisite, tõepoolest, Tartu on pingereas esimene. Hea Tartu linnapea käis oma meeskonnaga hiljuti kulka nõukogus oma plaanidest rääkimas. Jah, nende paberitöö võtab veel mõnda aega aega ja selle tõttu ootavad nii Rakvere kui ka Tallinn. Aga vastuse alguse juurde tagasi tulles Riigikogu on sätestanud pingerea. Urve Tiidus, palun! Urve Tiidus, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! See oli väga hea ülevaade, mis puudutas spordipoliitika elluviimist aastani 2030 aastani 2030 ja konkreetselt eelmist aastat. Hästi huvitav lugemine! Minu küsimus puudutab seda, et kaks viimast aastat on nii kultuuri- kui ka spordivaldkond olnud täiesti teistsuguses olukorras kui eelnenud aastatel ja ma ma väga loodan, et ka tulevatel aastatel. Ma küsin teilt sellise isikliku küsimuse: mis on olnud nende kahe aasta kõige olulisem õppetund või õppetunnid spordi- ja kultuuripoliitika jaoks?

Mis on aga õppetunnid? Keeruline on öelda ainult ühte või paari, sellepärast et nii kontserdikorraldajatel kui ka etendusasutustel,

on Eesti Vabariik pannud oma kultuuri- ja spordisektori toetamisse sellel raskel COVID-i perioodil. Loomulikult on see tingitud sellest, et kedagi ei taheta maha jätta

kriisi ajal suurendati väga‑väga suurte hüpetega seda raha, mis läks vabakutseliste loovisikute toetamiseks. See on selline

sektori erinevatel toimijatel enda jaoks kaasa võtta väga palju erinevaid õppetunde. Riigi vaates on kindlasti väga hea, et

Te rääkisite oma ülevaates – ka nendes jutupunktides on see kirjas – kultuuriranitsast lastele. Olite rõõmus, et 1 miljon eurot on sinna raha läinud, kuigi huviharidusest läks kärpega 4 miljonit maha. [See 1 miljon] kindlasti ei kompenseeri seda [kärbet], sest me kõik teame, et lapse liikumisharrastus ja huviharidus saab alguse väga selgelt kas perekonnast

Aitäh! Tõepoolest, kultuuriranits on üks meede, mis sellest aastast rakendus 1 miljoni euro

Väga mõistlik oleks leida side mõne õpetatava ainega ja minna teatrisse, kinno või kontserdile

koolipidaja ehk kohalik omavalitsus saab selle raha oma eelarvesse tulenevalt pearaha [suurusest]. Loomulikult saavad koolid teha selle piires oma taotlusi.

miljonit. Loomulikult saavad siit osa ka erakoolid. Ma tean, et näiteks Saaremaa koolid on selle juba kenasti kasutusele võtnud.Saatsin möödunud nädalal omavalitsusjuhtidele täiendavat informatsiooni selle selle kohta, mis puudutab kultuuriranitsa võimaluste kasutamist. Ma usun, et kultuuris osalemine, nii nagu ma ka oma kõnes välja tõin, aitab kasvada heaks ja targaks ühiskonnaliikmeks. Ja kui me suudame siia panna rohkem vahendeid, siis mis saaks olla nende laste jaoks toredam kui näiteks sõita klassiga Tallinnast Pärnusse teatrisse või tulla Koselt Tallinnasse Artise kinno mõnda head väärtfilmi vaatama. Aitäh!

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Lugupeetud kuulajad! Üldine propagandareegel ütleb niimoodi, et kui pole võimalik raporteerida võitudest ja olukord on halb, siis tuleb kommunikatsioonis keskenduda mõnele positiivsele üksikasjale ja rääkida helgest tulevikust.

Aga see selleks. Teen muidugi kohe möönduse, et teil olekski olnud raske üksinda ja alles vähe aega ametis olnuna saavutusi ette näidata olukorras, kus kogu valitsuse muu tegevus sellele vastu töötab. Nüüd sisust. Vaadake, kuna strateegia "Eesti 2035" annab valitsusele ja ka Kultuuriministeeriumile suuna,

minister nende kasutamisega ei hiilanud, vastupidi. Ministri tees, et suurenenud on nende inimeste osakaal, kes suhtuvad püsikontakti erinevast rahvusest elanikega soosivalt, ei ütle meile mitte midagi. Ka see, et 2021. aastal osales erineva keele‑ ja kultuuritaustaga inimeste ühistegevusescirca18 000 inimest, on täiesti tühi väide, kui me ei tea selle definitsiooni ja ei tea ka seda, kas see on eelmiste aastatega [võrreldes] kuhupoole üleüldse muutunud. Küll aga on strateegias "Eesti 2035" konkreetsed mõõdikud, millega kõnesolevat protsessi selgelt iseloomustada saab. Nimelt, eestlaste kontaktid teistest rahvustest inimestega ja teiste rahvuste inimeste kontaktid eestlastega – nende kontaktide olemasolu või puudumist hinnatakse selle järgi, kui sageli on inimene ühes kuus suhelnud enda emakeelest erineva emakeelega inimesega. Paraku neist numbritest me teame ainult seda, et 2015. aastal oli eestlastel kontakte keskmiselt 1,8, 2017. aastal 1,6 ja 2020. aastal 1,7. Mitte-eestlastel olid need näitajad vastavalt 2,5, 2,5 ja 2,0. Me ei tea kahjuks viimaseid näitajad. Küll aga teame tendentsi ja see tendents on täpselt vastupidine sellele muljele, mis meile kultuuriministri ettekandest jäi. Edasi väitis minister, et jätkatakse keelekursuste pakkumist ja täiskasvanutele keeleõppe korraldamist ning toetatakse ja luuakse mitmesuguseid võimalusi eesti keele praktiseerimiseks eestikeelses keskkonnas. Mingit ülevaadet teesides ega kõnes jälle ei sisaldunud ja mingit mõõdetavat kohustust ka ei paistnud olevat võetud, erinevalt strateegiast "Eesti 2035", kus on selle kohta olemas ka mõõdikud. Nimelt, eesti keelt emakeelena kõnelevate ja eesti keelt kasutavate isikute osakaal rahvastikus. Eesti keelt emakeelena kõnelevate isikute osakaal rahvastikus Statistikaameti andmeil 2021. aastal langes. Toonitan, et selle suhtarvu languses pole kajastunud Ukraina põgenikud ehk seda langust ei saa sõjapõgenikega põhjendada. Nüüd edasi. Eesti keelt kasutavate isikute osakaalu näitajat pole meile isegi esitatud. Isegi seda ei tea me, missuguse metoodika alusel seda näitajat arvutatakse. Strateegias "Eesti 2035" on kirjas, et uus metoodika ja näitaja alg- ja sihttase lisatakse 2021. aastal, aga seda pole tehtud. Seda pole tehtud! Valitsuse võetud kohustused on täitmata.

Veel enam, ma julgen järeldada, et ka põhiseaduse täitmisel ollakse läbi kukkunud, sest eesti rahvust, keelt ja kultuuri säilitada ja edendada ei ole võimalik, kui eesti rahvuskultuuri kandjate arv ja osakaal langevad. See peaks olema esimene probleem, millega kultuuriminister – ja mitte ainult kultuuriminister, vaid terve valitsus – peaks tegelema. Teesides on väidetud, et Ukraina sõja põhjustatud humanitaarkriis on Eesti ühiskonna lõimumise eksam, teatatakse, et Kultuuriministeerium keskendub oma tegevuse plaanimisel just ühiskonna sidususele, inimeste kohanemisele ja pikaajalisele lõimumisele. Oma vastuses kõnelesite te veelgi põgenike lõimumisest ja Eesti kodakondsuse omandamisest nende puhul.

ja laste arv 56%. See tähendab Ukrainale demograafilist katastroofi. Katastroofi! Aga praeguseks on Ukrainast põgenenud rohkem kui 5 miljonit Kui me tahame Ukrainat tõeliselt aidata, siis tuleb aidata põgenikke sõja ajal, aga mitte osaleda Ukraina demograafilise katastroofi ettevalmistamisel ehk püüda põgenikke Eestisse põlistada.

Aga erinevalt teist valitsuse ülevaates "Eesti 2035" täitmise kohta mööndakse, et probleem on üldisem, kultuuritarbimise vähenemist ei saa ainult COVID-i süüks ajada, nagu teie kõnest võis mulje jääda.

millega valitsus peaks tegelema, on see, et eesti keelt emakeelena kõnelevate isikute suhtarv ei väheneks, sest eesti keelt, rahvust ja kultuuri ei saa edukalt säilitada ega edendada siis, kui selle kandjate arv ja nende osakaal väheneb. Aitäh! Suur tänu, aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Dmitri Dmitrijevi. Palun! Austatud istungi juhataja! Head saalisolijad ja ülekande jälgijad! Kultuuriminister tegi oma haldusalas toimuvast põhjaliku ülevaate. Palju on ära tehtud, kuid väljakutseid jagub ka tulevikuks. Ministri rõhuasetus oli seotud lõimumise, etenduskunsti ja kultuuripärandiga. Sporditeemale oli pühendatud ettekande viimane lõik, umbes nagu ajalehtedes, kus spordiuudised leiab tagumiselt leheküljelt. Keskerakonna fraktsiooni nimel soovin keskenduda spordipoliitika osale.Olen nõus ministriga, kes rõhutas esimese asjana, et püstitatud eesmärgi kohaselt peab aastaks 2030 eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal olema jõudnud Põhjamaade tasemele. See tähendab, et vähemalt kaks kolmandikku elanikkonnast liigub ja teeb sporti. Usun, et selles küsimuses valitseb siin saalis poliitiline üksmeel. Eesmärgini jõudmine tähendab aga mitme tundmatuga võrrandi lahendamist.Võimaluste ehk taristu taha ei tohiks asi jääda. Nii riik, kohalikud omavalitsused kui ka erasektor on terviseradadesse, spordisaalidesse, ujulatesse ja spordiklubidesse jõudsalt investeerinud. Tallinnas ringi sõites näeb igas linnaosas mitmeid jõusaale, üle Eesti avatakse järjest enam vabas õhus kõigile tasuta kasutatavaid jõulinnakuid ja kergliiklusteid. Jõudsalt liigume edasi ka Keskerakonna algatusel käivitatud jalgpallihallide rajamise projektiga. Valminud on jalgpallihallid Haapsalus, Viljandis ja Tartus. Lähiajal on valmimas sarnased spordiobjektid ka teistes Eesti linnades, sealhulgas Narvas taustal ilmub ajakirjanduses jätkuvalt lugusid vähe liikuvatest ja ülekaalulistest lastest. Kaitseväest aga kostab, et aega teenima minevate noorte füüsiline vorm on pehmelt öeldes nigel ja raske on isegi üks kord lõuga tõmmata. Miks siis ei kasuta meie inimesed neile loodud võimalusi enda tervise huvides ära? Mina isiklikult arvan, et sunniviisiliselt ja piitsaga kedagi sportima sundida on vale. Kõige suurem präänik on isiklik eeskuju ja mõtteviisi kujundamine. Noore inimese harjumustes mängib just vanemate ja tippsportlaste eeskuju suurt rolli. Siinkohal toon välja spordipoliitika üldeesmärgi üldeesmärgi saavutamiseks ühe kavandatud arengusuuna, mis näeb ette, et liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja.2021. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks liikumisharrastuse edendamise kontseptsiooni ja käivitas põhjaliku liikumisuuringu. Toetame igati seda ettevõtmist, kahe käega. Kuid liikumisharrastuse edendamise kontseptsiooni elluviimiseks tasuks mõelda ka regionaalsete liikumisharrastuse keskuste määramisele ja toetamisele riigi poolt. Kui Kagu-Eestis on meil suurepärane Tehvandi Spordikeskus ja Edela-Eestis on Jõulumäe Tervisespordikeskus, siis sarnased riigi toel töötavad ja oma eesmärki täitvad keskused võiksid olla ka Kirde- ja Loode-Eestis. Näiteks Kohtla-Järvel valmis hiljuti spordikeskus ja uuenduskuuri läbis jäähall. Kui sellele lisada Pannjärve suusa‑ ja terviserajad, siis eeltingimused tipptasemel Kirde-Eesti spordikeskuse arendamiseks on loodud.Mul on hea meel, et kultuuriesindajad, pean siin lisaks spordile silmas ka näiteks filmitegijaid ja teatrijuhte, ei keskendu mitte ainult toetuste küsimisele, vaid mõtlevad laiemalt ja vaatavad tervet väärtusahelat. Eestis räägitakse palju kruiisituristidest, kuid teenimatult vähe tähelepanu on saanud sporditurism. Rally Estonia, Tallinna jooksumaraton ja Tartu suusamaraton on head näited selle kohta, kuidas spordiüritustesse investeeritud raha loob nii majanduslikult kui ka mainekujunduslikult lisaväärtust. Ma arvan, et ma ei liialda, kui väidan, et tänavu talvel kujunes Tallinnast maailma iluuisutamise pealinn. Tondiraba Jäähall võõrustas erinevate asjaolude kokkulangemisel mitmeid tiitlivõistlusi. Teleülekanded jõudsid maailma eri otstesse ja külalised said tutvuda Tallinna linnaga.Me saame suurvõistluste korraldamisega hästi hakkama ja võiksime rahvusvaheliste spordiürituste võõrustamisel olla veelgi julgemad. Kõige selle taustal on kurb tõdeda, et me ei saanud koalitsioonipartneriga valitsuse tasemel kokkulepet, et toetada tennise WTA turniiri korraldamist Tallinnas. Lootust ei maksa aga kaotada ja ma tõesti loodan, et õige pea saame kuulda positiivseid uudiseid ka sel teemal.Lõpetuseks soovin mõne sõnaga rääkida treenerite kvalifikatsioonist. Viimasel ajal on jalgpalli näitel räägitud palju Eesti noortetreenerite pädevusest. Riiklikust palgatoetusest on treeneritel kahtlemata kasu. Kuid selleks, et tõsta meie treenerite tasu uuele kõrgusele, tuleb seda elukutset väärtustada [võrdselt] õpetaja omaga. See tähendab aga kohustust, et pedagoogipalga teenimiseks tuleb eelnevalt ka ülikoolis käia. Tahame ju, et koolides õpetaksid meie lapsi kõrgelt haritud spetsialistid. Sama kõrgele võiksime lati tõsta tulevikus ka huviringide ja spordiklubide Terves kehas on terve vaim. Just sellest lihtsast mõtteviisist võiksime oma tegemistes lähtuda, sest vähene kehaline aktiivsus ei mõjuta negatiivselt mitte ainult tervishoiu‑ või sotsiaalvaldkonda, vaid selle tõttu kannatavad ka siseturvalisus ja kaitsevõime ning pidurdub majanduse areng. Sportlik inimene on õnnelik inimene ning teeb ja jaksab rohkem. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Üllar Saaremäe. Palun!

küll positiivselt, küll negatiivselt, analüüsinud teie tänast ettekannet nii ühelt kui ka teiselt poolt. Mina nii laialivalguvaks ei lähe, ma keskendun ühele konkreetsele teemale. Rääkida võiks palju, rääkida võiks kõigest, eelkõige just sellest, mis mind isiklikult, ka professionaalselt puudutab. Aga ma keskendun nimelt laulu‑ ja tantsupidude traditsiooni hoidmisele.Kuulates härra ministri vastust minu küsimusele, mismoodi pikas plaanis on ette nähtud koorijuhtide ja tantsujuhtide edasine areng, nende järelkasvu jätkumine, sain härra ministrilt väga positiivseid [sõnumeid], mille üle mul on äärmiselt hea meel. Aga paraku hakkas peas kummitama üks luulerida: "Ei vasak käsi tea, mis tegi parem. See teadmine on kolmandamas käes."Kultuur ja haridus käivad käsikäes, see ei ole saladus kellelegi. Kuna kultuurikomisjon ei tegele pelgalt kultuuriteemadega, vaid ka haridusteemadega,

ja lapsehoiu seadus. Eesti Kooriühing on saatnud ettepaneku, kus ta muu hulgas ütleb: "Ei ole suur liialdus öelda, et lasteaia muusikatunnid on vundamendiks meie laulupeotraditsioonile vaid võimalikult varakult avastatud ja õiges suunas arendatud anded tagab selle, et meil on tulevikus piisavalt musikaalseid inimesi nii harrastuslikul kui ka professionaalsel

Ettepanekus on kirjas, et hetkel kehtiv alushariduse seadus kohustab ministrit määrama lasteaedades pedagoogilise personali miinimumkoosseisu ning praegune haridusministri määrus sätestab, et lasteasutustes luuakse iga kahe kaheaastaste ja vanemate laste rühma kohta, kokku kaheksa rühma kohta, üks täiskohaga muusikaõpetaja koht. Uus seadus näeb aga et see ei pruugi enam olla kohustuslik ja see otsus jäägu lasteaia juhataja või lasteaia pidaja otsustada. Eelnevast Kooriühing], et alushariduse seaduses säiliks nõue sätestada ministri määrusega koolieelse lasteasutuse pedagoogilise personali miinimumkoosseis, sealhulgas muusikaõpetajate miinimumkoormus. See on oluline, sest loetakse ette mitu punkti – "[see] tagab kindlamini laulupeotraditsiooni kui riiklikult olulise kultuurinähtuse kestlikkuse". Miks ma sellest seadusest praegu räägin? Kui me meenutame sedasama luulerida, mida ma tsiteerisin, siis tundub, et Kultuuriministeeriumis valitseb ülimalt positiivne ja lootusrikas õhkkond, mis puudutab laulupeotraditsiooni.

seesama "Eesti 2035", ning püüda neid sihte saavutada, aga kui siinsamas me loome seaduseelnõusid, mis käivad üksteisele risti vastu ja [sihtide

seaduseelnõu 579 kohta oli lihtsalt osundus, et tegeleme ühise asjaga. Elagu kultuur! Elagu Eesti! Suur tänu! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Heidy Purga. Palun! Tere kõigile! Ja suur tänu, lugupeetud kultuuriminister, selle põhjaliku ettekande eest, mida oli päris hea kuulata! Aga nii nagu kultuurikomisjonis oleme erinevaid teemasid teiega varasemalt läbi käinud, on selge, et kultuurivaldkond on seisnud silmitsi väga raskete aegadega.

Kultuuri on tabanud järjest mitu kriisi. Pandeemiast räsitud kultuurisektor ei jõudnud veel jalgu alla saadagi, kui pidi silmitsi seisma uue olukorraga meie julgeolekus. Tõesti, see oli järjekordne hoop valdkonnale, mille olemasolu hoiab nähtamatu, kuid väga tugeva niidina koos kogu meie ühiskonda. Viimaste aastate tegutsemispiirangud on paljud võimekad kultuuriedendajad ja kultuuri eest seisjad viinud üsna masendavasse olukorda. Ühest küljest ootus nende tegutsemise suunal on justkui väga suur, kuid abi jätkub paraku väga vähestele. Kultuuri roll ka praeguses sõjaolukorras on üha olulisem, et meid tugevdada, julgustada ja toetada, kujundada ühiseid väärtusi ja hoida rahu. Kultuuril lasub täna mitmeid uusi väljakutseid, mis väärivad tähelepanu ja mis tegelikult ei kajastugi selles arengustrateegias, vaid on uued nähtused, mis on käigu pealt juurde tekkinud. Nii

Aprillikuu keskel ilmus Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuring, millest selgus, et loomemajandusel on kaalukas roll Eesti kultuuris, hea elukeskkonna loomisel ning piirkondade arengus. Kasvanud on loomemajandussektori kogutulu ja ettevõtete arv ning panus ka eksporti ja rahvusvahelistumisse.

Ma loodan, et see teadmine loob uusi arusaamu, arusaamise, et kultuuriga ei kaasnegi üksnes kulu, ning me suudame näha laiemat pilti, näha kultuuri kui investeeringut, mis aitab luua väärtusi, tekitada ühtekuuluvustunnet, tugevdada vaimset tervist ning anda hoogu kõikidele valdkondadele, mis kultuurist omakorda tõukuvad. Ka tänasest kultuuriministri ettekandest nähtus, et loomemajandus on fookusesse võetud taaskäivitamise toetamisega. See on väga positiivne ning oluline teada, kuid kahjuks pole tänaseks veel sinnamaani jõutud, et valdkonna seest tulnud ettepanekuid sisuliselt arvestada, nende häält kuulda võtta ja selleks konkreetseid samme astuda. Kultuur on kallis. Meie kultuur ongi kallis, kui tahame elada iseseisvas riigis. Seda tuleks endale tihedamini meelde tuletada igal pool, ka valitsuse laua taga. Muidugi on hea meel paljude asjade üle, mida Kultuuriministeerium on jõudnud ära teha, alates kultuuriranitsast, liikumisharrastuse edendamisest, pikalt veninud etendusasutuste seadusest, mis on muide siiski veel pooleli, ja muudestki teemadest, mis täna valgusvihku ei jõudnud. Aga paar asja jäävad siiski kriitilisest piirist allapoole. Need on seesama loomemajanduse käivitamine, digikultuuri selge strateegia, kultuuris osalemine, mis on langustrendis vaatamata COVID‑i puhangu [taandumisele], ja muidugi need mõõdikud, millest ka täna on juttu olnud – nende kasutamine ei ole olnud ühtlane ja selge. Soovin jõudu ministrile ja Kultuuriministeeriumi kõikidele headele töötajatele! Aitäh! Suur tänu! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Indrek Saare. Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid, nii palju kui meid siia veel jäänud on! Vabandust, Kultuuriministeeriumi head spetsialistid, et teid on seal rõdul rohkem kui meid siin saalis.

väga hea ülevaate eest, mida viimastel aastatel kasutatakse. Ja eriti tore on, et siin on jätkuvalt olemas ka märkmete rubriik, nii et need, kes diskussioonis osalevad, saavad oma märkmed kohe siiasamasse kirja panna.Alustan seekord spordist, sest see vihik on sporditeemadel, ja tänan ministrit selle tunnustuse eest, mis puudutab viimasel kümnel aastal

Välisministeeriumit, kes on olnud üsna pika hambaga, mis puudutab kogu seda segadust Vene artistide teemal. Keda me siis sanktsioneerime? Keda me ootame Eestisse ja keda mitte? Siin võiks võtta selge seisukoha. Vähemasti terve Lužniki staadion, kes käis Krimmi annekteerimist toetamas, tuleks panna sanktsioonide listi, mitte ainult kaks nime. Seda selgust on

see ei aita, kui korraga saab panna kolm objekti töösse. Filmilinnak viiendalt kohalt ei jõua mitte kuhugi, aga see võiks ometi töösse minna. Lisaks sellele te võtate poliitilise riski. Reformierakond hasartmängumaksu juba sidus lahti laekumistest ja võib seda teha ka kulka puhul, kui te kulka seaduse avate. Tehke julgelt omapoolset selgitustööd, miks peab Riigikogu oma otsuse ümber vaatama: see otsus läks puusse, ja läks puusse sellepärast, et ministrid ei võtnud initsiatiivi. Teil on see ekspertiis, teil on eksperdid, kes suudavad öelda, mis on tehtav ja mis mitte. Kultuurikomisjonil seda ei ole. Te peate seda teemat Huvitegevuse toetus. Ma tõesti loodan, et ministri kriitiline meel säilib ja sa seisad selle eest, et see [kärbitud

See teema jäi kaheks aastaks seisma, sest meil oli selline valitsus, nagu ta oli. Inimesed, kes ka täna siin ajasid mingeid väga kahtlasi, kohati kohati lausa Putinile sobivaid jutupunkte, blokeerisid seda valitsuses. Aga siis tuli uus valitsus ja aasta aega lasti seda Riigikogus blokkida. Ja siis, selle asemel et otsustavalt öelda, et kuulge, sõbrad, aeg on kriitiline,

Ka kurssi ei jõua end kindlasti kõikide asjadega viia, eriti praegusel hullumeelsel ajal. Aga ma väga soovitan ministrile siiski: need märkmed, mida sinu maja teeb, tasub läbi lugeda.

poliitilisel tasandil, sest seda raha saab välja suruda ainult minister valitsuses. Kui inimestele palka ei maksta, kui loojatele, kultuuritöötajatele, laulupeoliikumise eestvedajatele, treeneritele, kes meie lapsi treenivad, motiveerivad ja on neile tihtipeale rollimudeliteks, huvitegevuse juhendajatele